Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam i nastavljamo sa radom kako je i najavljeno sa točkom - Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i Prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2016. godinu U skladu s ustaljenom praksom predlažem da ovu točku objedinimo sa točkom - Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Podnositelj: predlagatelji govorili 30 minuta, podijelili bi između sebe ministar financija i glavni državni revizor, a klubovi bi imali pravo na 20 minutni govor. Prije nego što prijeđemo na rad vidim da su se neki javili, pretpostavljam za stanku. **Jandroković, Gordan

A sada prelazimo kao što smo i najavili na prvu točku. To je objedinjena rasprava Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i Prijedlog Godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2016. godinu. Kao što sam i rekao u skladu sa ustaljenom praksom vodimo objedinjenu raspravu s točkom Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu. Predlagatelji akata su prvo Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 110. Zakona o proračunu, a kod revizije je podnositelj akta Državni ured za reviziju na temelju odredbe članka 6. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Materijal ste primili u pretince i otpremom Sabora. Raspravu o obje točke proveo je Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je o izvješću Državne revizije isto tako dostavila mišljenje. I sada bih molio, idemo znači sa objedinjenom raspravom 30 minuta. Prvo je ministar financija Zdravko Marić, a nakon njega će nastaviti glavni državni revizor Ivan Klešić, pa molim ministra da uzme riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je dakle, godišnji Izvještaj o izvršenju državnog proračunu RH za 2016. zajedno sa možemo reći tako i dodatkom, a to je izvještaj o primjeni fiskalnih pravila također za 2016. godinu. Kao što i očekujete i kao što dobro znate sve je pripremljeno u skladu sa Zakonom o proračunu, dakle od općeg i posebnog dijela preko svih izvještaja kako je propisano zakonskom regulativnom. Ja ću nastojati u ovom uvodnom obraćenju u najkraćim ili najsadržajnijim crtama prezentirati samo izvješće, a tijekom naravno rasprava o eventualna pitanja i komentari, tu smo moje kolege i ja da odgovorimo. Kako obično, je praksa, za predstavljanja Izvještaja o izvršenje državnog proračuna za neku godinu, kreće se uglavnom sa ostvarenjem makroekonomskih pokazatelja. Ja ću ovdje samo kratko podsjetiti sve prisutne, da prošle godine u 3 mjesecu, obzirom na objektivne okolnosti, jer smo imali izbore, krajem 2015. godine, mi smo predstavljali državni proračun za 2016. godinu. Tadašnja procjena gospodarskog rasta koja je bila temelj za procjenu i rad prihodne strane proračuna, tako i cijelog proračuna, je bila gospodarski rast od 2% za cijelu 2016. godinu. Taj rast, se ostvario puno bolje, odnosno, značajnije iznad tog očekivanog ili originalnog planiranog rasta, dakle, gospodarski rast 2016. godine, na razini od 3%. Ovdje ću samo jednu tehničku napomenu reći dakle, Državni zavod za statistiku, u u okviru svojih redovitih revidiranje podataka, dakle u skladu s praksom i metodologijom koji provodi dakle, eurostatovim metodologijama i sustavom nacionalnih računa, radi određene korekcije i revizije, tako da ove brojke koje ću sada reći su zadnje raspoložive brojke koje Državni zavod za statistiku objavio za 2016. Od pojedinih komponenti gospodarskog rasta 2016. najveći rast je ostvaren kod izvoza roba i usluga, također, značajan rast je polučila osobna potrošnja te investicije, a kao jedna svojevrsna kompenzirajuća stavaka, je bio uvoz roba i usluga. Ono što posebno raduje su pokazatelji pojedinih pokazatelja sa proizvodne strane BDP-a, industrijska proizvodnja raste za 5%, odnosno, rasla je za 5%. Trgovina na malo za 4%, za 4%, potom noćenje turista za 9%, svi dobro znamo da je 2016. godina po mnogo čemu bila rekordna godina u turizmu. Raduje također značajan rast od 2,8% indeksa građevinskih radova što je jedan dobar pokazatelj nakon podosta godina, 7 godina, značajnog pada ove aktivnosti koja je prije recesije, prije financijske ekonomske krize bila jedan također od glavnih pokretača. Prošlu godinu smo završili sa negativnom inflacijom, dakle, deflacijom od 1,1%. Gospodarski pokazatelji su imali, naravno pozitivne reperkusije na tržište rada, rast zaposlenih i daljnje smanjivanje nezaposlenosti. Što se tiče prihodne strane proračuna, dakle, ukupni prihodi državnog proračuna u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 116,8 milijardi kuna, što je 6,5% više u odnosu na godinu prije. Što se tiče poreznih prihoda kao naravno najvažnijih i onih na koje stavljamo možda i najveći fokus u samim analizama, projekcijama a tako i u ovoj diskusiji, u njihovo ostvarenje u 2016. godini je bilo na razini 71,7 milijardi kuna, što je međugodišnje povećanje od 5,4%. dobit, odnosno, prihode od poreza na dobit, koji su ostvareni u iznosu od 7,2 milijarde kuna, što je u odnosu na godinu prije zapravo 15% 15% više, dakle, pozitivni pokazatelji u gospodarstvu su se reflektirali i na bolje prikupljanje porezna na dobiti. S druge strane, prihodi od preza na dohodak, onaj dio koji ide kroz državni proračun, su ostvareni u iznosu od 2,2 milijarde kuna, što je međugodišnji rast od 7,9%. Također prihodi od poreza na dodanu vrijednost kao pojedinačno najveća stavka na prihodnoj strani, ono što uvijek posebno pratimo, oni su izvršeni u iznosu od 45,2 milijarde kuna, što je povećanje od 3,8%, a a naravno da upravo spomenuta turistička sezona, te značajan rast osobne potrošnje su oni pokazatelji ili oni parametri koji su imali najveći utjecaj na kretanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Tu su naravno i prihodi od posebnih poreza i trošarina koji su ostvareni u iznosu od 14,8 milijardi kuna, što je porast od 6% na međugodišnjoj razini. Prihodi od doprinosa su ostvareni u iznosu od 22,2 milijarde kuna, rezultatu su naravno najviše kretanje na tržišnu rada. Međugodišnja usporedba sa 2015. baš nije u potpunosti moguća, obzirom na činjenicu da je krajem 2015. jedan dio naravno, prihoda od doprinosa, izvršen, dakle, iz drugog u prvi mirovinski stup u iznosu od 1,26 milijardi, ali kada se taj isključi dakle, vidljiv je porast i napredak ostvarenja prihoda od doprinosa. Opet ponavljam, poglavito uslijed poboljšanja na tržištu rada. Prihodi od pomoći su ostvareni u iznosu od 7,8 milijardi kuna, što je rast od čak 57,2% ali svi dobro znamo, da je tu najveći dio, 92% ukupnih zapravo dolazi od EU fondova. Nešto kasnije ću malo kratko reći i na tu temu. Što se tiče rashoda, rashodi državnog proračuna su ostvareni u iznosu od 120,2 milijarde kuna. Ja ću tu nakratko samo stati, pa ću vas podsjetiti da smo i u okviru predstavljanja proračuna za 2016. godinu, prezentirali proračun, a tako ću i ja ovo izvršenje, dakle, razdvajajući ukupne rashode na 2 komponente. Ono jednu komponentu koju financiramo iz tzv. općih izvora, dakle, to je ona komponenta koju možemo reći, pojednostavljeno stvara deficit. Dakle, iz općih prihoda koje izfinanciravamo različite razine rashoda, dok s druge strane promatramo, vlastite i namjenske rashode, odnosno, rashode koje se financiraju iz sredstava EU pomoći. Oni su u smislu deficita, dakle, ukupnog rezultata proračuna neutralni, pa ih i na taj način i i razdvajamo kod samih objašnjenja. Također treba spomenuti, ako se dobro sjećate 2016. godine kod samog predstavljanja proračuna, rekli smo da je to jedna od jakih poruka s kojim smo išli u samo predstavljanje proračuna, a to je naša namjera i napor da zamrznemo rashodnu stranu proračuna iz ovih općih izvora. Dakle oni koji stvaraju deficit u odnosu na ostvarenje 2015. godine, evo sada ću upravo prezentirati rezultate pa ćete i sami vidjeti odnosno svjedočiti jesmo li u tome bili uspješni. U odnosu na izvršenje 2015. godine ovih ovih 120,2 milijarde kuna ukupnih rashoda je povećanje za 1,6 milijardi kuna. Međutim od tih 1,6 milijardi kuna 2,5 milijarde čak i veći iznos se odnosi na povećanje rashoda koji su iz financiranih izvora koji ne utječu na visinu manjka državnog proračuna, dakle opet ponavljam iz ovih vlastitih i namjenskih i poglavito eu pomoći, dok su oni rashodi koji se financiraju iz općih izvora koji stvaraju deficit u odnosu na izvršenje proračuna 2015. godine smanjeni za 830,5 milijuna kuna. Što se tiče pojedinih kategorija i pojedinih stavki rashodne strane proračuna krećemo od rashoda za zaposlene. Oni su izvršeni u iznosu od 25,8 milijardi kuna što je u skladu bilo sa onim zadnjim planom u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ti su rashodi veći za 793 milijuna kuna. Najveći dio ovog povećanja se odnosi na dvije stavke koje u originalnom prijedlogu proračuna nisu bile planirane, ali obzirom na okolnosti koje su bile važeće vrijedeće, a isto tako ne dovodeći državni proračun i porezne obveznike u problem potencijalnih sudskih tužbi, gubitka sudskih tužbi, plaćanja dodatnih naknada troškova i Vlada se odlučila na isplatu i regresa i božićnice u 2016. godini, dakle dvije stavke koje originalno nisu planirane. Dakle oni ukupno su iznosili 2016. godine negdje oko 550 milijuna kuna, govorim o obje kategorije i božićnica i regres. Bilo je i nekih drugih razloga, poput isplate plaća državnim dužnosnicima kojima su prestali mandat odnosno zbog prestanka obnašanja dužnosti sukladno postojećim zakonskim odredbama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Što se tiče materijalnih rashoda oni su izvršeni u iznosu od 11,1 milijardu kuna što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za nekakvih 95 milijuna kuna. Međutim, također treba napomenuti kada opet razdvojimo na opće izvore i izvore iz namjenskih, vlastitih i eu pomoći, također vidimo značajne razlike. Dakle iz izvora koje utječu na manjak državnog proračuna materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 6,2 milijarde kuna što je 467 milijuna kuna manje u odnosu na godinu prethodnu. Najveća ako možemo reći uštede ili smanjenje su ostvarene na rashodima za usluge u iznosu od 117 milijuna kuna te smanjenje rashoda za materijali i energiju u iznosu 154 milijuna kuna. Iz izvora koji ne utječu na koji ne utječu na manjak državnog proračuna dakle oni koji se financiraju iz vlastitih namjenskih i eu pomoći iznos je ukupni 5 milijardi kuna što je povećanje 562 milijuna kuna poglavito imamo onaj dio koji se tiče naše kontribucije odnosno onaj dio materijalnih rashoda financiranih iz sredstava EU za nekakvih 150 milijuna kuna. Što se tiče financijskih rashoda od kojih najveći dio se odnosi na kamate, oni su izvršeni u iznosu od 10,6 milijardi kuna. Na tu stavku smo mi u Ministarstvu financija, a mislim da i svi skupa u ovoj sabornici trebamo biti posebno zadovoljni i sretni, a to je činjenica da smo uspjeli smanjiti rashode za kamate za nekakvih 317 milijuna kuna. To govorim samo o rashodima za kamate iz perspektive držanog proračuna, kada se tome dodaju i svi ostali institucije i jedinice koje ulaze u obuhvat opće države, ukupno smanjivanje rashoda za kamate u odnosu na 2015. godinu je iznosilo 763 milijuna kuna, dakle nešto preko 0,2% BDP-a smo uspjeli 2016. godine napraviti pozitivnu korekciju dakle smanjiti naše rashode za kamate. Međutim, ponavljam još jedanput ti rashodi za kamate na razini opće države i dalje su na poprilično visokim razinama oko 11 milijardi kuna i zato vas i ne treba čuditi smjer politike Vlade RH koji je usmjeren upravo na poboljšanje rejtinga RH na smanjivanje kamata i općenito na poboljšanje slike i rasterećenje pritiska na ovoj stavci državnog proračuna. Što se tiče rashoda za subvencije one su izvršene u iznosu od 6,1 milijardu kuna što je u skladu sa planiram sredstvima. Ponavljam, dobro znate najveći dio ovih subvencija se odnosi na subvencije u poljoprivredi u iznosu od 3,7 milijarde kuna, a opet treba spomenuti da je najveći dio ove kategorije i to je sigurno također pozitivan pomak i u godinama koje slijede očekujemo i daljnje pozitivne pomake, a to je sve veći udio sredstava iz europskih pomoći, bilo da se radi o izravnim plaćanjima, bilo da se radi o programima i mjerama ruralnog razvoja. Isplaćene su subvencije u prometu, prometnoj infrastrukturi i komunikacijama te isto tako subvencije u gospodarstvu i poduzetništvu. Jedna od zadnjih možemo reći tako stavki koje se odnose na restrukturiranje brodogradilišta isplaćeno u 2016. godini u iznosu od 668 milijuna kuna. Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 13,4 milijarde kuna, od čega se najveći dio odnosi 3,2 milijarde kuna na našu uplatu ili doprinos RH u proračun EU, 2,6 milijardi kuna na transfer sredstava HZZO-u, 2,3 milijarde kuna za financiranje decentraliziranih funkcija i pomoći lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi te 1,9 milijardi kuna za naknadu u cijeni goriva Hrvatskih cesta. Potom dolazimo do stavke naknada građanima i kućanstvima koje je izvršenje bilo u iznosu od 45 milijardi kuna. Naravno najveća stavka pojedinačno gledano i općenito na rashodnoj strani proračuna su rashodi za mirovine, mirovine i mirovinska primanja koja su izvršena u iznosu od 36,8 milijardi kuna. Ako se sjećate također samog prijedloga proračuna za 2016. godinu, kada smo ga prezentirali u ožujku prošle godine onda smo također napomenuli u onom već spomenuto zamrzavanje rashodne strane proračuna iz općih izvora, postoji samo jedna stavka na kojoj nismo tražili nikakve uštede niti smanjenja, a to je bila upravo stavka za mirovine. I tada smo vrlo jasno rekli unatoč i nepovoljnim moramo tako reći omjerima u smislu broja osiguranika i broja umirovljenika, ali naravno uvažavajući činjenicu da je prosječna mirovina nažalost i dalje na razini ili čak ispod razine 40% prosječne neto plaće, sigurno na ovoj stavci ne želimo tražiti ikakve uštede nego nastaviti sa primijenim kako već u postojećim pozitivnim propisima stoji indeksacijama mirovina. Dakle s jedne strane smo imali usklađivanje mirovina prema općem propisu od 1. siječnja za 0,46 a od 1. srpnja za 0,35. I sami dobro znamo da te uskladbe idu sa 50%-tnim iznosom usklađivanje vezano za rast plaća. S druge strane tu su rast, odnosno kretanje ili korekcije cijena a opet ponavljam u 2016. godini dakle sigurno da ova deflacija od 1,1% je imala utjecaj zašto ova indeksacija nije bila i nešto više. u samim rashodima za mirovine uz priljev novih umirovljenika i 175 milijuna kuna isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovinskog osiguranja ostvarenih u obveznom mirovinskom osiguranju. Što se tiče ostalih stavki naknada za građane i kućanstva, dakle naknade u socijalnoj skrbi su izvršene u iznosu od 2,3 milijarde kuna, naknade za nezaposlene iznose od 1,6 milijardi kuna, dječji doplatak 1,5 milijarda kuna, te dodatni porodiljin dopust i oprema za novorođeno dijete 1,1 milijarda milijarda kuna. Što se tiče ostalih rashoda, izvršeni su u iznosu od 5,1 milijardu kuna, najveći dio se odnosi na kapitalne pomoći Hrvatskim autocestama u iznosu od 1,9 te Hrvatskim željeznicama i infrastrukturi te tekuće donacije poglavito za programe visokog obrazovanja, dakle školarine, smještaj i prehranu studenata, podizanje studentskog standarda te programe posebne, visoko obrazovanje, znanstvene i tehničke suradnje, potpore vjerskim zajednicama, potporu razvoja sustava luka te naravno programi razvoja sporta. Sjećate se svi jako dobro jedne i na sportskom planu izuzetno uspješne godine, bila je godina naših olimpijaca i paraolimpijaca a i sami se jako dobro sjećamo svih rezultata koji su ostvarili na istima. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su izvršeni u iznosu od 3,1 milijardu kuna od kojih je nešto manje od milijardu kuna i to je također jedna dobra vijest financirano iz sredstava europskih fondova, posebno tu naravno raduju ovi rashodi koji se tiču za izgradnju građevinskih objekata, nabavu, postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava u zračnom i pomorskom prometu te naravno u programu šengena koji smo uspjeli isfinancirati se iz sredstava EU fondova. Kada opet se vratimo na ukupnu sliku, dakle ovih 120,2 milijarde kuna rashoda državnog proračuna gledano prema izvorima 102,5 milijuna kuna se financira iz tih tzv. općih izvora, najvećim dijelom su zapravo porezni prihodi, međutim i doprinose tu pribrajamo. Što se tiče programa ili rashoda financiranih iz prihoda za posebne namjene oni su izvršeni u iznosu od 8,9 milijardi kuna a iz izvora pomoći financirano je 7,5 milijardi kuna rashoda. Od čega najveći dio je naravno 7,1 milijarda kuna su iz europskih sredstava ili fondovi EU, europski poljoprivredni jamstveni fond 1,5 milijarda kuna, Europski fond za regionalni razvoj 1,3 milijarde kuna, Kohezijski fond 1,2, Europski Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj milijarda, Europski socijalni fond 640 milijuna te Program Schengen 536 milijuna kuna. Također uz državni proračun dozvolite samo nekoliko rečenica i o izvršenju izvanproračunskih korisnika. Oni su u 2016. godini ostvarili ukupne prihode u iznosu od 31,7 milijardi kuna a rashodi su im bili 31,8 milijardi. Ostvareni je blagi deficit, ovih 6 izvanproračunskih korisnika koje prezentiramo naravno u okviru Zakona o proračunu u Hrvatskom saboru od 87,4 milijuna kuna. S time da treba napomenuti da su Hrvatske vode, Hrvatske ceste, CERP, te HZZO ostvarili značajne suficite a glavni razlog zašto je ukupni rezultat svih 6 izvanproračunskih fondova s jedne strane leži u činjenici da je državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga DAB lani ostvario deficit od 80 milijuna kuna. Ali odmah ću napomenuti da nije napravljen jedan kvalitetan od Europske komisije pohvaljen i pozitivno ocjenjen program sanacije malih i srednjih banaka, odnosno općenito sanacije banaka sigurno da bi ovaj negativni rezultat DAB-a bio još i veći. A podsjetiti ću sve skupa da smo imali efekt naravno Jadranske banke u 2016. godini. Međutim, povrh DAB-a zapravo glavni razlog negativnog rezultata izvanproračunski korisnika se krije očekivanja, izvanočekivanja rezultatu našeg Fonda za zašitutu okoliša i energetsku učinkovitost koji je prošlu godinu završio sa deficitom od 614 milijuna kuna. Samo ću podsjetiti da izvršenje 2015. taj fond je još uvijek bio u blagom suficitu. znači sumiramo sve skupa, državni proračun, čuli ste i sami, dakle ukupnu razinu raskoda 116,800 20,2 milijarde su bili rashodi, prihodi pardon 116,8, ukupni rezultat je 3,4 milijarde kuna, deficita državnog proračuna što je 1% BDP-a. Kada tome dodamo već spomenuti rezultat izvanproračunskih fondova a kada tome dodamo sukladno metodologiji ESA 2010 rezultate i ostvarenje naših jedinica lokalne i područne samouprave dakle njih 576 i kada dodamo sve one elemente koji ulaze u obuhvat ESA 2010. godine zaključak 2016. godine je otkad pratimo našu fiskalnu politiku i proračun po ESA 2010. metodologiji najniži deficit, deficit je iznosio 2,8 milijardi kuna ili 0,8% BDP-a. kuna ili 0,8% BDP-a. Ja ću vas smo podsjetiti da je u originalnom planu proračuna u ožujku mjesecu prošle godine ciljana razina deficita ili planirana razina deficita je bila 2,6% BDP-a, dakle razina od oko 10 milijardi kuna što je bilo značajno smanjenje u odnosu na godine prije. Nakon toga, mi smo imali jedan tehnički rebalans, ako se sjećate u prosincu mjesecu a obzirom na novu organizacijsku strukturu Vlade RH provukli smo tehnički rebalans naravno kroz raspravu u Hrvatskom saboru i tada smo korigirali projekciju na 1,6% 1,6% BDP-a a evo vidite i sami da je ostvarenje još značajno bolje u odnosu ne samo na originalnu nego i na tu korigiranu projekciju za 2016. Kako smo bili najavljivali u samom prijedlogu proračuna, dakle tim smjerom i tim politikama smo se vodili. Dakle s jedne strane držane kontrole nad rashodovnom stranom proračuna o unatoč izazovima, spomenuo sam neke i neke neplanirane rashode poput već spomenutog regresa, Božićnice. Naravno da nismo niti planirali rashode za prijevremene parlamentarne izbore koji su također bili 2016. godine, mi smo uspjeli sačuvati rashodovnu stranu proračuna, ostvariti i bolje od očekivanje, dakle smanjiti ukupnu rashodnu stranu za 830 milijuna kuna, u odnosu na ostvarenje 2015., a sav višak prihoda kako smo i govorili dakle, efikasno prikupljanje prihoda i tu sigurno ide velike zasluge poreznoj upravi i carinskoj službi koji su glavni u tom smislu, smo iskoristili za smanjivanje deficita. Taj deficit zajedno sa aktivacijom državne imovine, gospodarski nastoj nam je omogućio da po prvi puta uspijemo čak i nominalno smanjiti razinu našeg javnog duga. Nominalno smanjenje javnog duga u prošloj godini iznosilo 505 milijuna kuna. Mi smo 2016. godinu, ovo su sad zadnji podaci koji ću vam reći, obzirom na korekciju Državnog zavoda za statistiku u smislu BDP-a, završili sa 83, 7% BDP-a javnog duga. I to je zapravo jedan smjer koji smo 2016. pokrenuli, dakle korekcija udjela javnog duga u BDP-u za gotovo tri postotna boda što je značajno, što je između ostalog, pozdravljeno, pohvaljeno, ali i pozitivno ocjenjeno od svih oni koji ju treba pozitivno ocijeniti. Dakle, naša domaća, stručna i općenito opća javnost, naše gospodarstvo ali i međunarodni čimbenici. Temeljem ovog izvršenja državnog proračuna i općenito proračuna opće države, i sami dobro znate da nakon 2007. godine, ove godine smo imali po prvi puta pozitivne vijesti od kreditnih rejtinga agencija. Dakle, hrvatski kreditni rejting je temeljem prije svega izvršenje proračuna 2016. ali i makroekonomski pokazatelji općenito smjera koji smo si zacrtali u smislu gospodarske politike kao Vlada RH, stabilizirani su izgledi hrvatskog kreditnog rejtinga i rejting agencije su vrlo jasno naznačile. Ako nastavimo sa ovakvim rezultatima, sa ovakvim smjerom, sa ovakvom poduzetničkom klimom, ali i rezultatima, sigurno da možemo u godinama koje slijede očekivati i daljnje daljnje pozitivne pomake. Također, svakako ću izdvojiti ono što je recentni događaj, a to je činjenica da je Vijeće EU-a, dakle na preporuku Europske komisije prije par tjedana proglasilo, odnosno odlučilo da Hrvatska nije u sustavu procedure prekomjernog deficita njenom korektivnom mehanizmu, nego idemo u ovaj preventivni mehanizam, zajedno sa velikom većinom država članica EU-a. To su sigurno jako dobri pokazatelji, i kao plod i rezultat ovog ostvarenja proračuna. I na kraju, samo završna rečenica obzirom da uz izvršenje državnom proračuna i proračuna izvanproračunskih korisnika, treba se referirati na godišnji izvještaj u primjeni fiskalnih pravila, dakle sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti iz 2014. godine, postoji odredba koja kaže odnosno fiskalno ili privremeno fiskalno pravilo koje kaže da da „međugodišnja stopa rasta rashoda općeg proračuna ne smije biti veća međugodišnje stope rasta projiciranog odnosno procijenjenog BDP-a u tekućim cijenama“. U 206. godini međugodišnja stopa rasta rashoda svim onih koji prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti ulaze u obuhvati je bila 2%,a međugodišnji rast procijenjenog nominalnog BDP-a je tada iznosilo 2,7%, dakle, možemo samo vrlo kratko i jasno konstatirati da smo ispunili i fiskalno pravilo. Hvala vam lijepa. Hvala. Sada bih molio i glavnog državno revizora, gospodina Klešića, da nam se i on obrati. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatsko sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. Pred vama je Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za 2016. godinu,

u skladu sa računovodstvenim propisima te da su dosljedno primijenjene odredbe zakona i drugih propisa koji uređuju proračunska pravila. Za potrebe izražavanja revizorskog mišljenja provjereno je izvršenje naloga i preporuka dano u revizijama obavljenih ranijih godina. Planiran je računovodstvo državnog proračuna izvješćivanje, ostvarivanje prihoda, izvršavanje rashoda, zaduživanje i izdavanje jamstva, te odobravanje sredstava iz proračunske zalihe. Za Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, RH je za 2016. godinu, izrađeno je uvjetno mišljenje na što su između ostalog utjecale ove činjenice koje ću sada navesti. Iako je značajni dio naloga i preporuka danih u prošlim revizijama proveden, još uvijek se određene nepravilnosti ponavljaju. Najvećim djelom se odnose na donošenje propisanih provedenih propisa. Mjerila za izračunavanje iznosa sredstava koja iz državnog proračuna treba doznačivati HZZO-u, za određene kategorije osiguranika prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, nisu utvrđena. Na dan 31. prosinca 2016. godi na računu državnog proračuna nalazilo se 281, 6 milijuna kuna, primljenih s privremenog računa Regosa, a obveza za povrat navedenih sredstava nije evidentirana u glavnoj knjizi državnog proračuna. Osim toga, dio sredstava proračunske zalihe, korišten je za rashode koji su se mogli predvidjeti te ih je bilo moguće planirati što nije u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Pojedini prihodi proračunskih korisnika, klasificirani su kao namjenski prihodi, ne ispunjavaju propisane kriterije za svrstavanje u navedeni izvor financiranja jer propisima nije utvrđena namjena njihovog korištenja. Osim toga, skrenuta je pozornost na važnost rješavanja problema zdravstvenog sustava kako bi se zaustavilo ostvarivanje negativnih rezultata u poslovanju subjekata u sustavu zdravstva i osigurala stabilnost poslovanja zdravstvenih ustanova poslovanja zdravstvenih ustanova i HZZO-a, te ublažio rizik mogućih posljedica na buduće rashode državnog proračuna. Za sve utvrđene nepravilnosti, i propuste, Državni ured za reviziju je dao naloge i preporuke čija bi provedba pridonijela povećanju transparentnosti korištenja proračunskih sredstava i usklađenosti poslovanja sa zakonskim i drugim propisima. Osim toga, Državni ured za reviziju je dao i preporuke za uređenje normativnog okvira koji uređuje proračunsko računovodstvo radi daljnjeg unapređivanja kvalitete financijskog izvješćivanja u sustavu državnog proračuna. Dio preporuka Državne revizije danih u prošlim revizijama, prošlim godinama je realiziran, te je godišnji izvještaj za 2016. godinu transparentniji i potpuniji. Tako su, a to je za svaku pohvalu rashodi po prvi put iskazani i prema izvorima financiranja, a sadrži i podatke o dospjelim nepodmirenim obvezama korisnika. Hvala vam lijepa na pozornosti. Zahvaljujem. Devet je replika. Šest za ministra i tri za glavnog revizora, pa krećemo sa replikama za ministra Marića. Prvi je uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Uvaženi ministre, navodi se u izvješću niste pomenuli da su manji prihodi sa strane koncesija. Možete li navesti razloge zbog čega su manje koncesije, jer znamo koliki je problem i koliki je resurs i potencijal da su prihodi na koncesijama, a znamo i probleme koji se događaju oko koncesija od plaža, od Jane, od poljoprivrednog zemljišta. Samo u slučaju Agrokor, znači možete li to pojasniti prvo pitanje. Drugo pitanje, tri milijarde zar 3,2 milijarde ste rekli da su subvencije. Kolike su subvencije bile 3,2 milijarde u poljoprivredi ste kazali subvencije. Vidimo da je poljoprivreda nama u sve lošijem stanju. Nadamo se da će ti učinci biti rezultati u budućnosti sve bolji i na tome triba raditi. Ali je činjenica da su sve lošiji. Koliki od toga iznosa koliko je otišlo znači u Agrokorove znači poljoprivredne tvrtke koje su vezane uz Agrokor. Možete reći iznos da li je kontroliran, jer je činjenica da se subvencionirala tvrtka u kojoj 10 godina nije bio dubinski Porezni USKOK. to vam isto mora biti poznato jer je činjenica da takve novac ako se na taj način dodjeljuje nekome, a ne kontrolira se da je poljoprivreda tu di je. Znači vrlo dvi bitne stvari. Ali još jedna stvar. Na naknadama prije neki smo doznali, na naknadama i provizijama banke od građana uzimlju 4 i pol milijarde kuna. I to je jedan od modela gdje bi u budućnosti mogli povećati, znači našu prihodovnu stranu ne od kamata nego samo od naknada i provizija. Nadam se da ćete u budućnosti naći model da to ne ide sve bankama u džep, tj. stranim bankama koji izvlače novac naših građana. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, što se tiče koncesija prošle godine ti prihodi od nefinancijske imovine najveći dio njih se odnosi na koncesije su izvršeni u iznosu od milijardu što je otprilike na razini godine prije blago smanjenje kako smo i u obrazloženju samog proračuna naveli poglavito iz perspektive, dakle smanjenja uplate jednokratnih prihoda za koncesije, od koncesije za 4 G mrežu tijekom 2015. godine. što se tiče koncesija mislim da možemo naravno o tome raspravljati koliki i da li kakav prostor postoji u tom smislu. Mi smo nedavno imali Zakon o koncesijama u drugom čitanju u Hrvatskom saboru izazvao je jako puno bure i ovdje u sabornici, ali i općenito u općoj javnosti nakon što je 15 mjeseci praktički bio u javnom prostoru, nakon što ste i vi svi skupa pa evo i vi osobno digli za njega ruku u prvom čitanju obzirom da tad ste ocijenili nije bilo ništa sporno jer je to jedan krovni zakon koji definira sustav dodjela koncesija koji će se onda naravno pobliže po pojedinim specifičnim područjima regulirati pojedinim odredbama pojedinih posebnih zakona. Dakle, sigurno na tom polju da možemo o tome i raspravljati i diskutirati koliki je taj prostor, je li na području koncesija naravno sa jedne strane imamo prihodne strane proračuna, ali s druge strane naravno imamo onu problematiku koja se tiče samog poticanja gospodarske aktivnosti. Što se tiče subvencija za poljoprivredu vrlo jasno sam rekao, dakle i ovdje u samom izvješću i samom proračunu možete vidjeti sve stavke su pobrojane. Ali naravno da ne idemo na tu stavku da se svako pojedino društvo, poduzeće ili poljoprivredni proizvođač bilo mali, srednji i veliki on pobrojava. Ja ću samo i opet ponoviti da su subvencije u poljoprivredi izvršene u iznosu od 3,7 milijardi kuna. 2,4 se odnose na onaj dio koji se financira iz EU-a … …/Upadica predsjednik: Hvala ministre./… … od čega je 2 i pol milijarde izravna plaćanja, preostalih 900 milijuna su ruralni razvoj. Hvala. Druga replika uvaženi kolega Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, ovo Izvješće za 2016. godinu Godišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna ukazuje na jedan izuzetno značajan problem o kojem svjedočimo i ovih dana pa je zato važno čuti i što vi možete reći na tu temu. Dakle iz Izvješća Državne revizije nedvojbeno je da je hrvatsko zdravstvo jako, jako bolesno. Praktično mi smo pred kolapsom. Ja ću vam reći što kaže revizija. Zbog nejasnih kriterija na relaciji proračun HZZO nemoguće je utvrditi kolike su stvarne obveze i dugovi države prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za osjetljive skupine za čiju zdravstvenu zaštitu troškove snosi država. Dakle, država ovog trenutka duguje više od 2 milijarde kuna Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Dugovi hrvatskog zdravstva su 8 milijardi kuna i oni ozbiljno prijete da se potpuno raspadne sustav zdravstva. Dug bolnica iznosi oko 2 milijarde i 800 milijuna kuna. I taj dug više ne trpi nikakvo odlaganje. Dakle, lijepo je pričati o smanjenom deficitu, međutim zdravlje hrvatskih građana je ugroženo. Ministar zdravstva ne nudi nikakvo rješenje, jučer smo to mogli vidjeti, a država istovremeno ne plaća svoje obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Da je država barem ispunila sve svoje obveze u posljednje dvije godine mogao bi se sada platiti ovaj dug bolnica koji u nekim slučajevima je duži i od godinu dana. Godinu dana neke bolnice nisu platile svoje račune. I dug iznosi, ponavljam, 2 milijarde i 800 milijuna kuna. Što ministar financija, vi činite, da hrvatski zdravstveni sustav ne kolabira i ne ugrozi zdravlje hrvatskih građana? Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Evo tu su nam i kolege iz Državne revizije, nije lijepo, ne bi bilo dobro, da ne bi još bilo krivo protumačeno, da ih naravno, previše hvalim, ali svakako ću reći da kao ministar financija i cijeli moj tim u Ministarstvu financija izuzetno cijenimo njihov predan rad, koji čine svih ovih godina i vrlo ozbiljno uzimamo sve njihove preporuke i općenito sugestije koje u samom izvješću pobrojavaju, između ostalog, referiraju se naravno i na problematiku zdravstvenog sustava, od kojeg sigurno, da evo i u okviru vašeg pitanja, vi ste prije nekog vremena, postavili zastupničko pitanje, mi smo vam odgovorili na to. To je sigurno jedna tematika kojoj, o kojoj trebamo dati veliku važnost i u Hrvatskom saboru i općenito stručnoj javnosti, jer postoje neke činjenice. Ja ću ponoviti ovo što ste vi rekli, ali i dati nekoliko novih. Dakle, s jedne strane imao preporuku, vrlo jasno preporuku Državnog ureda za reviziju, koji kaže da se trebaju jasno utvrditi mjerila i kriteriji za samu dodjelu iz državnog proračuna prema sustavu zdravstva, dakle, tu se krije ta glavna kritika ili preporuku, ja bi gledao, i tako i iščitavam Državnog ureda za reviziju, obzirom na činjenicu, da nemamo nakon što je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izbačeni ili izuzeto iz sustava državne riznice, puno manji imamo, zapravo uvida u njihovo stvarno stanje. Ali, naravno, da brojke ipak imamo. Ukupno stanje, mogu vam reći sa krajem 3 mjeseca 2017. ukupni dug, cjelokupnog zdravstvenog sustava je na razini 8 milijardi 155 milijuna kuna, od čega su bolnice nekakvih 4 milijarde 900, preostali dio duga, je dug HZZO-a. Kad se vratim Kad se vratim ja na ovaj moj dio ili naš dio fiskalne politike i proračuna, vi znate jako dobro da smo sav onaj dio što se tiče povećanje tih obveza i dugova uključili u proračun i u sam deficit, međutim činjenica je da su ove brojke zaista visoke. I mi kao Ministarstvo financija, i kao Vlada, a naravno poglavito resorni ministar, sigurno ćemo učiniti jako puno da se napravi onaj ključni iskorak i ja bih rekao da ipak on najvećim dijelom treba biti na rashodnoj strani zdravstvenog sustava kako bi ovaj sustav stabiliziralo. Mislimo da imamo kvalitetno zdravstvenu sigurnost i zaštitu, ali s druge strane evidentno fiskalno i financijski nije održiv. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika, uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Izvolite. Hvala lijepo gospodin potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, dakle, neću govoriti i nisam se javio za repliku da govorim o izvršenju državnog proračuna, jer makroekonomski pokazatelji, uredno se prate, da tako kažem, na prihodovnoj strani proračuna i mislim da se tu nema puno što reći. Međutim, želim s vama podijeliti određena razmišljanja što se tiče izvanproračunskih fondova. Vrlo često i prilikom donošenja proračuna i prilikom izvršenja proračuna o njima se ne govori. A ono što oni, da tako kažem u slengu okrenu, to je negdje po prilici oko 35 milijardi godišnje. A isto tako, mi smo ovom Domu donijeli, još davne 2010. Zakon o fiskalnoj odgovornosti, koji sve one koje koriste sredstva iz proračuna tjera na određena ponašanja. I kad bi mi pogledali ovo financijsko izvješte, koje HZZO napravio temeljem gotovinskog načela, onda je tu sve ok, oni su u pozitivi. Međutim, prije 3 godine, kad je HZZO izdvaja iz riznice, rečeno je da je izdvajanje HZZO će se riješiti svi problemi u zdravstvu. Tada, mislim da imamo danas puno moralno ljudsko pravo to reći, sam rekao da se neće ništa riješiti, jer HZZO ništa ne rješava niti će šta riješiti. Danas imamo u financijskim izvješćima dug zdravstva preko 3 3,5 milijardi kuna mislim da je krajnje vrijeme da se počnu svi sudionici u procesu držati Zakon o fiskalnoj odgovornosti i temeljem toga podnositi praktički odgovornost na određen način Ministarstvu financija, prije svega prema predsjedniku Vlade. I onda ćemo imati jasnu situaciju i mislim da je došlo vrijeme da se HZZO vrati natrag u državnu riznicu, i da sva raspoloživa sredstva budu na uporabu onih koji ih koriste. I još jednu stvar koju želim spomenuti, a to je financijski plan Hrvatskih cesta. Pitanje je da li ga oni izvršavaju kako treba? Ali kolegice i kolege nemojmo zaboraviti da smo prije 4 godine, uzeli 500 milijuna kuna HAC-u i dali ga Hrvatskim cestama. Mi iz ovog financijskog izvještaja ne vidimo u što se to utrošilo i da li su ta sredstva

naravno, vi jako dobro znate i sigurno ste jedan od onih koji ne samo gleda državni proračun, nego gleda izvršenje izvanproračunskih korisnika, kao i svi ministri, bivši, sadašnji, budući, sigurno da i u tom segmentu, koliko god se možda nekome se ne čini, jako interesantno ali se krije jako puno situacija situacija i općenito izazova ukupne fiskalne politike. Ja ću samo isto također spomenuti HZZO u okviru prijedloga proračuna za 2016. godinu i njihov financijski plan na razini od 22 milijarde 465 milijuna kuna, je sveden na ukupni rezultat 0. Da će biti jednako koliko prihoda toliko i rashoda. Dakle, već samim tim pokazujemo jednu, ja bih rekao dozu koja ne ulijeva baš previše povjerenja, da je sve onako kako bi na neki način trebalo biti. Tu neću sigurno ulaziti u diskusije prijašnjih Vlada, ali mogu samo pretpostaviti da su i moji prethodnici, kolege ministri, obzirom da svi su bili itekako vrlo odgovorni prema javnim financijama i općenito zajedno sa svim suradnicima u Ministarstvu financija, nisu bili za to da se HZZO izdvaja iz sustava državne riznice, jer iz perspektive proračuna iz perspektive fiskalne politike to samo zapravo znači manju kontrolu, uvid u samu poslovanje i financiranje tih sustava. I ja kad sam došao ko ministar financija, dugo je trebalo zapravo da uopće dođem do ovih brojki koje sam sada ovdje upravo i prezentirao i sigurno je to evidentno izdvajanje HZZO iz državne riznice, nije riješilo nikakve probleme u samom zdravstvu. Što se tiče Hrvatskih cesta, da tu ste također, u pravu po pitanju ustupanju ovih 20 lipa koje su bile tada Hrvatskim autocestama, one su ustupljene jedni 20 lipa HC-u drugi HŽ infrastrukturi. Rezultat Hrvatskih cesta prošle godine je pozitivan, nekakvih 38 milijuna kuna, postoji još jako puno izazova u samom poslovanju Hrvatskih cesta. Mi kao Vlada smo se odlučili za jedan model financijskog i poslovnog restrukturiranja cjelokupnog sustava autocesta i cesta koji očekujemo i ove godine pozitivne pomake poglavito poglavito na ovom financijskom dijelu. Ali opet ponavljam, bez poslovnog restrukturiranja nećemo uspjeti pronaći onaj pravi model, tako da i taj dio koji se tiče Hrvatskih cesta sigurno je izuzetno važan. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća je replika ona uvaženog zastupnika Ante Babića. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, u vašem izlaganju posebice kada ste govorili o rashodovnoj strani zapele su mi tri stvari koje želim podijeliti sa vama i sa javnošću. Prvo, drago mi je što ste spomenuli da zbog nepovoljnog omjera vezano za umirovljenike ovaj izdatak vezano 38,6 milijardi kuna sa puno senzibiliteta govorite o tom omjeru u odnosu na prosječnu plaću u RH. Zatim Zatim ste govorili o rashodovnoj strani vezano za socijalne naknade čini mi se nekih 2,3 milijarde kuna odnosno naknade za nezaposlene 1,6 milijardi kuna. Drago mi je da ste to spomenuli iz razloga što se recimo samo za zajamčenu minimalnu naknadu ili za doplatak vezan za pomoć i njegu radi otprilike oko 170 tisuća korisnika. Tu sigurno ima prostora određenih i za uštedu državnog proračuna, to odgovorno govorim. I ono najbolnije što sam čuo, a to su izdaci vezani vezani doplatu za djecu u iznosu od 1,5 milijardi kuna i koliko se ne varam vi ste rekli da su oni u odnosu na prošlogodišnje razdoblje smanjenih za nekih 108 milijuna kuna. Ako znamo da je doplatak za djecu po svakom korisniku nekih 367 kuna odnosno godišnje 4 tisuće i 400 kuna to znači da se u RH rodilo puno manje djece negdje oko 13 odnosno 14 tisuća djece manje nego u prethodnom razdoblju. Zato iz vaše perspektive iz perspektive vas kao ministra financija, vašem sudjelovanju Vladi i nas ovdje u Saboru uz dužno poštovanje i obrazovnoj reformi uz dužno poštovanje i reformi javne uprave i reformi zdravstva s obzirom na ove porezne brojke mislim da je reforma svih reformi, ali i za vas demografska reforma i reforma demografske obnove na što vas molim da skrenete posebnu u vašemu radu, a i u radu Vlade RH. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog ministra Marića. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Pa evo upravo od ovog zadnjeg dijela mislim da treba i početi jer nema osobe niti u Saboru, niti u cijeloj Hrvatskoj koja bi oponirala u ovoj zadnjoj konstataciji koju ste rekli, da je sigurno broj 1 i možemo reći da li ju zvali reformom ili općenito jedno od ključnih izazova s kojom se mi svi skupa kao ne samo država nego kao društvo je ta demografska demografska slika i trendovi demografije koji nije nikakva tajna i to naši znanstvenici i stručnjaci demografski vrlo jasno i na jedan nedvosmislen način komuniciraju da su vrlo nepovoljni. Evo efekt nažalost vidimo i u ovom brojkama. Dakle ukupni iznos za dječji doplatak 2016. godine je na razini 2015. u smislu pojedinačnih isplata to je 374,77 lipa, međutim kako ste i sami konstatirali kada zbrojimo ukupnu masu ona je manja u odnosu na 2015. prije svega zbog činjenice koju ste napomenuli da smo imali manje rođenih u odnosu na 2015. odnosno manje korisnika tog samog dječjeg doplatka. Mi kao Vlada smo tu problematiku adresirali na adekvatan način po prvi puta je unutar jednog ministarstva na prvom mjestu Ministarstva za demografiju stoji upravo taj taj pojam, dakle dajemo veliki značaj demografskoj obnovi, međutim za pravu i punu demografsku obnovu uz sve ove mjere koje smo do sada pokrenuli, a to je jedna stimulativnija mjera prema našim roditeljima odnosno rodiljama u smislu izdvajanja za porodiljni i roditeljski dopust. S druge strane čitav niz onih drugih mjera koje planiramo predložiti, a koje ja bih ipak rekao kod pitanja demografske politike moraju biti sustavnog karaktera. Dakle nema jednokratnih mjera koji će riješiti ovu problematiku nego tu moraju biti sustavne mjere. Isto tako i nakade u socijalnoj pomoći ili u socijalnoj skrbi, samo kratko reći, dakle ono što ste i vi kao državni tajnik u svom mandatu ali i općenito svi skupa radili, dakle da je potrebno cijelu socijalnu politiku adekvatno ciljati, da zaista ta sredstva budu usmjerena onima kojima treba. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Grčića. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministra. Kao prvo može se čestitati na dobrim pokazateljima ovog izvješća proračuna za 2016. godinu. Ja se nadam da je trend u prvih šest mjeseci ove godine isti takav, možda još i bolji. vi ste spomenuli u svom izlaganju da je negdje oko 7% bilo povećanje poreza na dohodak. Mene sada ovdje interesira, da li je taj trend tog postotka povećanja pratio postotak povećanja plaća u Hrvatskoj? Zašto to govorim? Smatram da ako bi se ovakovi trendovi nastavljali, ako bi se uspjelo konačno uvesti reda u financije RH da bi Vlada trebala u sadašnjem vremenu i onom budućem više pažnje uložiti na stvaranje stvaranje uvjeta i povećanje plaća jer jednostavno sve ono što smo radili ovih 25 godina trebalo je graditi, trebalo je raditi infrastrukturu mislim da se premalo ulagalo u ljude i da je tu najveći problem koji danas imamo i u ovom dijelu o kojem je kolega Babić govorio i koji govore svi ostali kolegice i kolege. Dakle, jednostavno da li postoje kakve naznake da li bi se u slučaju ovakvih trendova pozitivnih trendova išlo prema tome da ljudi u Hrvatskoj imaju veće plaće? Mislim da je to problem svih problema ovog trenutka na koji se treba posebno usmjeriti pažnja i stvoriti tu jednu socijalnu sigurnost. A mislim da će se i proračun puniti opet ako budu veće plaće bit će i više plaćenih poreza, jednostavno se može taj kotač lakše zavrtjeti. Hvala. Odgovor uvaženog ministra Marića. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, hvala prije svega naravno, pristojno je da se zahvalim na čestitkama. Čestitke idu naravno Vladi, Ministarstvu financija, cijelom mom timu ali idu naravno i gospodarstvu jer ja vrlo jasno uvijek komuniciram, svi gospodarski pokazatelji bolji od očekivanja, prije svega idu na zasluge hrvatskom gospodarstvu koje je pokazalo i nakon 6,5 godina recesije, teških gospodarskih i općenito okolnosti da je otporno i da pronalazi snagu i izvore za rast. Ali s druge strane naravno hvala i na čestitkama po pitanju fiskalne politike jer sigurno da je ta 2016. bila po mnogo čemu izazovna da smo uspjeli napraviti ono što smo si i zacrtali. Što se tiče poreza na dohodak mogu se naravno složiti u dijelu konstatacija koje ste rekli, sigurno da bi mi svi htjeli da u Hrvatskoj su i veća zaposlenost i veće plaće. Efekti prihoda od poreza na dohodak u 2016. su rezultat s jedne strane kretanja plaća, nažalost oni nisu i ne mogu pratiti tako visoke stope rasta kao što je ostvarenje samih prihoda od poreza na dohodak jer nisu samo plaće integralni dio, dakle korekcija plaća nego je to naravno i stanje ukupne zaposlenosti. Dakle kombinacija tih dvaju tih dvaju čimbenika utječe na ukupni rezultat prihoda od poreza na dohodak. Ali ću isto tako spomenuti ono što vi jako dobro znate i cijeli Hrvatski sabor i javnost da smo mi krajem prošle godine kao Vlada praktički prva naša mjera ili prva odluka koju smo donijeli da predložimo Hrvatskom saboru paket Izmjena zakona u poreznom sustavu, dakle porezna reforma koja je između ostalog bila upravo usmjerena u ovom dijelu o kojem vi govorite a to je da se širi baza iz perspektive proračuna, to bi značilo da potičemo gospodarsku aktivnost, da potičemo potrošnju, investicije i općenito zaposlenost i plaće a koje će opet pozitivne reperkusije imati pozitivne i na državni proračun. to je onaj element na koji stavljamo najviše naglaska, ne gledamo samo isključivo iz perspektive proračuna jer sav taj, to tzv. širenje porezne baze, ima naravno, to su pozitivne reperkusije gospodarstva, imaju i naravno i pozitivne efekte na državni proračun. Hvala. Hvala lijepa. I zadnja replika na uvaženog ministra je poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Gospodine ministre kada govorimo o Izvršenju proračuna za 2016. uz naravno podatke koje ste iznijeli treba i napraviti analizu u biti kako je izgledala ta 2016. sa političkog aspekta. Znači da je Vlada Tihomira Oreškovića došla i usvojila proračun nakon 3 mjeseca godine. Da smo nakon toga imali 4 mjeseca Vlade Tihomira Oreškovića i nakon toga skoro cijelu godinu izbore odnosno tehnički proračun i tehničku Vladu. Znači činjenica sigurno je da tu nisu bili neki posebni, ja bih rekao aspekti i rada Vlada koje su prethodile ovome što danas i ovdje raspravljamo nego je ja bih rekao to jedan trend koji se uslijed gospodarskog rasta dogodio i dobro je da se smanjuje deficit i dobro je da imamo mogućnost više odvajati za određene skupine. Vi ste ovdje rekli da ste napravili poreznu reformu i povećali plaće najimućnijim i najbogatijim ljudima u RH. Ali ono protiv čega ja ovdje protestiram i zbog čega se ja bunim i mislim da to nije ispravno je da umirovljenička populacija, znači preko milijun umirovljenika je u 2016. doživjela povećanje prosječne mirovine za 12,83 kune na mjesečnoj razini, 12,83 kune. Ovdje pričamo o tome da oslobađamo desetke tisuća kuna poreza za najbogatije, ovdje pričamo o tome da se smanjuje deficit, da imamo prostora za pomoći ljudima ali umirovljenici ništa, 0,57% čini mi se, 12 kuna mjesečno. Da li je to politika ove Vlade i kada će se to konačno u Hrvatskoj promijeniti? O tome treba govoriti, to su naši sugrađani kojima je najviše potrebna pomoć. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog ministra Marića. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, evo ja vjerujem da ste vi moje izlaganje slušali van sabornice i da ste čuli jer sam se upravo i referirao na mirovine i rekao dakle kod samog planiranja državnog proračuna za 2016. 2016. godinu da smo rekli da je to jedina stavka rashoda na kojoj ne želimo niti tražimo ikakve vrste ušteda, smanjivanja ili slično, upravo uzevši u obzir činjenicu da nepovoljan omjer osiguranika i umirovljenika te poglavito uzevši u obzir činjenicu da je prosječna mirovina na razini čak i nešto ispod 40% prosječne plaće. Sukladno pozitivnim propisima, zakonskim propisima koji vrijede za sve pa tako i za Vladu, odnosno Ministarstvo financija, napravljene su dvije uskladbe, kako već ide početkom godine i u drugoj polovici godine obzirom na tzv. švicarsku formulu, dakle plaće i inflacija izvršeno je od 1. siječnja 0,46% od 1. srpnja 0,35. to je ono što smo mi aplicirali temeljem postojećih propisa koje su vrijedili. Međutim u isto vrijeme ostaje pitanje koje je naravno za nas uvijek relevantno a to se referiram i na prethodnu repliku kolege zastupnika Hrga koji je također rekao da je ključno zapravo potaknuti i proširiti poreznu bazu, dakle potaknuti gospodarsku investicijsku aktivnost, dići zaposlenost i plaće kako bi između ostalog imali veći manevarski prostor za efikasniju, efikasniju, pravedniju i bolju raspodjelu proračunskih sredstava. A sigurno tu uz spomenute segmente demografije, socijale, treba posebno naravno apostrofirati mirovine. Ja sam spomenuo poreznu politiku i poreznu reformu. Ponoviti ću još, po nebrojeno puta, to sam rekao, dakle poreznim propisima mi ne utječemo tko koliku od zaposlenika plaću ima, mi utječemo ili propisujemo koliko je porezno opterećenje na njegovu bruto plaću. Efekti porezne reforme unatoč svim kritikama već se vide kao pozitivni. U skorim danima mi ćemo i prezentirati izvršenje proračuna a naravno i podnijeti izvještaj Hrvatskom saboru za prvih 6 mjeseci ove godine iz kojih će se vidjeti da je i porezna reforma a i samo izvršenje proračuna na pravom tijeku. I ja se ispričavam, samo kratko, ove objektivne okolnosti o kojima ste vi rekli 2016. godine sam također pobrojao uvodno ali isto tako sam spomenuo da su bili i mnogi rashodi koje nismo originalno planirali ali smo iz izvršili i svejedno uspjeli značajno smanjiti deficit. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sad ćemo prijeći na replike, uvaženom Ivan Klešić, glavnom državnom revizoru. Prva je poštovanog zastupnika Bulja. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi revizoru, sa pomoćnicima. Uvijek uredno odradite svoja izvješća i prikazuju se brojne nezakonitosti, ali očito našem sustavu tu prestaje cijela priča. Pitao sam maloprije ministra po pitanju koncesija. Znači prihoda u tom dijelu mi je odgovorio, ali u drugome dijelu nije odgovorio za koncern Agrokor od 3,7 milijarda kuna potpora, vi kao državni revizor možete li provjeriti ili ste provjeravali, da li je moguće provjeriti vi kao revizor, koliko je iznos otišao u koncern u Agrokor za poljoprivredu jer je to tvrtka u kojoj 10 godina nije bilo porezne kontrole gdje se uništila hrvatska poljoprivreda, hrvatski dobavljači koji proizvode i činjenica da ministar je manipulirajući odgovorom o prvome čitaju Zakona o koncesiji gdje se mogu dati amandmani, gdje je prirodno da se prihvati, pokušao okrenuti priču u smjeru gdje ne treba jer on inače u uključim momentima se izuzimao oko ove priče kao ministar pa bi vas zamolio da provjerite ove podatke dal i su bacani novci u bunar na štetu hrvatskoga sela, na štetu demografske slike Hrvatske gdje je nekad bilo u mome kraju puno stoke, danas više nema jer svi poticaji su odlazili Todoriću, koji je trošio novac tko zna kako. Tražim od vas a to ste dosad radili temeljito, da ovaj dio provjerite jer obmanjivati nekoga ovdje u prvom čitanju Zakona o koncesiji, a ne prihvatiti u drugom čitanju, 10 amandmana, niti doći na ovu sjednicu kao ministar, jer obmanjivanje javnosti. Molim vas, provjerite da li je koncern Agrokor koji je 10 milijardi kuna trošio novaca bez mjenica bez pokrića, što je priznao guverner, da li je od ovih 3,7 milijardi kuna koliko je dobio sredstava na štetu hrvatskog sela i seljaka jer obmana od ministra Marića, maloprije što je govorio, je katastrofalno. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor uvaženog Ivana Klešića, glavnog državnog revizora. **Klešić, Ivan** Poštovani uvaženi gospodine zastupniče, ono što vam ja mogu odgovoriti, tvrtka Agrokor je tvrtka u privatnom vlasništvu, a što se tiče nas iz Državnog ureda za reviziju, naravno mi ćemo kao i uvijek do sada ono što je u domeni Državnog ureda za reviziju RH, učiniti. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine glavni državni revizoru sa suradnicama, meni je izuzetno drago što ste vi u svom izvješću se dotaknuli jedne odredbe u Zakonu o zdravstvu i to pokušali razvući na kompletnu situaciju u zdravstvu. Mislim da i zbog ovog jutros traženja stanke, i općenito onoga što je trauma bila svih prije svega ministara financija u ovih proteklih 27 godina, a paralelno s tim onda i ministar zdravstva je konačno moramo reći da dva zakona moraju spojiti, konačno se mora reći koliko hrvatsko zdravstvo košta i koliko za to hrvatski građani trebaju izdvojiti. Dok mi to ne budemo u stanju napraviti, imat ćemo ovakvu priču. Zašto? Zato što se ovdje radi praktički o 3 subjekta u procesu. Prvi je državni proračun koji ima određene obveze, koji je ovaj visoki Dom donio odluku da preuzme i usvajanjem zakona i usvajanjem određenih obveza iz proračuna, mi namećemo onima tko kreira proračun da to moraju osigurati. osigurati. Imamo za HZZO koji se izdvojio iz riznice pričajući da će nešto riješiti, a to definitivno se ne rješava na takav način. Dakle oni funkcioniraju i vode svoje financijske dokumente temeljem gotovinskog načela i zato imamo situaciju da izvješće HZZO-a je praktički u pozitivi. A oni koji koriste koji u principu kreiraju rashodovnu stranu HZZO-a, a samim time jer određene sveučilišne bolnice imaju svoje pozicije i u državnom proračunu, svoje financijsko knjigovodstvo vode na drugi način. I vi onda ne možete usporediti, recimo vi ni iz jednog dokumenta danas niti hrvatska javnost, niti saborski zastupnici a niti ministar financija ne može govoriti ne može govorit o nečemu što nije predmet ovoga, ne može reći kakva je stvarna situacija u zdravstvu. I zato kaže, drago mi je da ste spomenuli i mislim da je to tema o kojoj trebamo razgovarati, te stvari treba ujednačiti, a prije svega mislim da se HZZO treba vratiti u državnu riznicu. Odgovor uvaženog državnog revizora Klešića. Nema odgovora, hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Evo ja sam dignuo repliku zato šta vas moram nešto pitati. Evo već par gledatelja, indirektno me pita nakon izjave ministra Marića, slušamo cijelu raspravu, deficita nema, mali je deficit, odnosno smanjio se značajno, a ona u jednom odgovoru ministar kaže da je preko 8 milijardi kuna dug zdravstvenog sustava. Znači ljudi su malo zbunjeni. Dajte vi kao stručnjak, možda zgodno bilo to da objasnite, kako je to u biti deficit 3,4 a dug zdravstvenog sustava je 8 milijardi? Znači da li su ti računi knjiženi, gdje su proknjiženi, na koji način su proknjiženi, gdje ih vi analizirate, kako to znamo, jer priznajte evo, meni je je evo jasno kako su ljudi zbunjeni i pitaju se kako je moguće da nam ministar evo, cijelo jutro ovdje govori da je deficit jako nizak, ispod 4 milijarde kuna, 3 i 400, a sada čujemo da je zdravstvo pred kolapsom ima skoro, ja bih rekao nije to ni 8 milijardi, nego ima i preko 10 milijardi kuna duga na sebi i kako se u biti onda to knjiži, gdje se knjiži, zbog čega toga nema u ovom izvještaju i zbog čega nemamo onda pravo objašnjenje i pravu situaciju? Hvala lijepa. Odgovor uvaženog ministra Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda ću otvoriti raspravu. I u ime Kluba zastupnika HDZ-a prva će govoriti uvažena zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovani gospodine Klešić sa suradnicama. Evo pred nama je Izvršenje Državnog proračuna za 2016. godinu i kao što je već spomenuto 2016. i proračun je donesen zapravo na način da je bilo privremeno financiranje zbog parlamentarnih izbora koji su bili u 2015. proračun konačni je donesen, dakle u ožujku 2016. I ovaj proračun je doživio i jedne izmjene i dopune koje su bile zapravo više zaista tehničke. Ono što je važno reći da je nakon šestogodišnje recesije i velike krize 2016. godina koja tu tu krizu prelama i zapravo se pokazuju prvi znakovi ekonomske aktivnosti, pozitivne ekonomske i gospodarske aktivnosti koja je započeta, to se mora reći tijekom, odnosno krajem 2015. Naime, ono što u ekonomskoj politici i znanosti je poznato da sve ono što se treba dogoditi pozitivno nastaje vrlo sporo, a jedino što se događa brzo to su krize i to su prijelomi koji onda dugo godina se moraju popravljati. Tijekom 2016. već je i ministar spomenuo ostvareni su prihodi u visini od 116,8 milijardi kuna i to je za 0,4% više nego 2015. odnosno na plan. Međutim, u odnosu na petnaestu to je preko 7 milijardi kuna više od onoga što je ostvareno u toj prethodnoj godini. Isto tako moramo reći da su rashodi izvršeni u visini od 120,2 milijardi kuna, te je manjak ili deficit proračuna bio 3,3 odnosno 3,4 milijarde kuna što moramo napomenuti da je manji nego onaj koji je bio planiran za skoro 2 milijarde, odnosno milijardu i 950 milijuna kuna. A čemu moramo reći da je došlo u tom razdoblju i do povećanja prihoda, ali i do značajnijih zapravo ušteda, pa će vjerojatno zločesti reći da je to tih ušteda došlo zato što nije Vlada uspjela potrošiti. Međutim, ja ću reći da je ono što je vrlo značajno i kontinuitet i evo osobno isto tako iskazujem svoje, a to sam rekla i na odboru zadovoljstvo, da je u tom kontinuitetu zapravo osobe koja je na čelu ovog ministarstva i suradnika koji mu itekako puno pomažu, da je na taj način zapravo i postignuto i određene racionalizacije i uštede što se vidi iz ovog izvršenja. Rast bruto domaćeg proizvoda je iznosio 3%, a razlozi tome su prvenstveno zbog onog što je ovdje već i kazano, zbog povećanog izvoza roba i usluga, zbog rasta domaće potražnje, potrošnje kućanstava i ponešto rasta investicija, te potrošnje države. Moramo reći da je to, taj realni rast gospodarski je najveći od 2007. godine i ta pozitivna kretanja zabilježena su i u industrijskoj proizvodnji, trgovini na malo i ono što je jako značajno to je i turizam koji evo značajno vuče cijelu privredu, ali treba spomenuti da je nakon 7 godina se pokazao i rast zapravo pozitivna kretanja i u građevinarstvu što nije zanemarivo. Koji su to prihodi koji su bolje ostvareni od planiranih? Kad pregledamo državni proračun onda vidimo da u iznosu većem od planiranih ostvareni su porezni prihodi i to su preko 71,7 milijardi kuna i to je povećanje u odnosu na 2015. 5,4%. Ono što treba reći da ti porezni prihodi inače u strukturi ukupnog proračuna čine 61,4% prihoda proračuna, a najznačajniji u strukturi poreznih prihoda su porezi na robu i usluge, odnosno ono što nam je bliže a to je porez na dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost ostvaren je od preko 45,2 milijarde kuna. porezi i trošarine 14,75 i naknade od igara na sreću 1,2 milijarde. On se povećao, dakle porez na dodanu vrijednost koji inače je najizdašniji i čini 63% od ukupnih poreznih prihoda, odraz je povećanja osobne potrošnje i vrlo dobre turističke sezone. Povećan je za 3,8%. U okviru prihoda od poreza na dohodak koji je ostvaren od 2,2 milijarde kuna razlog je povećanje, prvenstveno, povećane stope zaposlenosti i moramo tu se podsjetiti, da je u 2016. administrativna stopa nezaposlenosti iznosila 14,8% u odnosu na prethodnu godinu koja je bila oko 17%. Isto tako, tu treba napomenuti da su ostvareni visoki prihod od kamata na štednju. I sad kad pogledate, da je participacija poreza na dohodak u ukupnim poreznim prihodima, svega 3,1%. Onda vidimo koliko tih 2,2 milijarde kuna i svjedočimo koliko znatno utječu na lokalnu i regionalnu samoupravu, na prihode koje one ostvaruju. U 2016. značajno su povećani prihodi od poreza na dobit i to je preko 15% više, te je on ostvaren u visini od 7,2 milijarde kuna. je to posljedica pojačane gospodarskih aktivnosti, ali ono što treba još reći da je i to razlog povlačenja dobiti iz trgovačkih društava u vlasništvu države u državni proračun. Prihodi od doprinosa, ostvareni su preko 22 milijardi kuna, i prvenstveno to se odnosi na mirovinsko osiguranje i doprinose za zapošljavanje, s obzirom da je zdravstvo, zapravo izdvojeno iz proračuna. Ono što treba tu reći, da svi ovi doprinosi zapravo su nedostatni kada pogledamo koliko se uprihoduju od njih a izdaci za mirovine su preko 36 milijardi kuna. Svi dugi prihodi iznose 22,9 milijardi kuna i one čine gotovo 20% proračuna i koji su to? Svi ti ostali i drugi prihodi su prvenstveni prihodi od pomoći od inozemstva. Dakle, moramo reći da je u ovoj godini 2016. iz pomoći iz međunarodnih organizacija, dakle, povlačenje sredstava iz EU, iznosila su 7,8 milijardi kuna i to je preko 57% više u odnosu na prethodnu godinu. Dakle, to su pomoći iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda, kohezijskog fonda, te Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Od upravnih i administrativnih pristojbi, te pristojbi po posebnim propisima, ostvareno je 3,87 milijardi kuna, a u okviru prihoda od imovine je, su iskazani u iznosu od 3,4 milijarde kuna, od čega su 1,4 prihodi prihodi od dobiti trgovačkih društava i kreditnih i drugih institucija, te naknade za koncesije, nešto više od 940 milijuna kuna. U okviru prodaje od nefinancijske imovine, ostvareno je preko 450 milijuna kuna, a to su ona redovna sredstva koja se ostvaruju od prodaje stanova, postrojenje opreme, te prometnih sredstva. Rashodi državnog proračuna, izvršavaju se putem proračunskih korisnika i one su u 2016. raspoređeni u 50 razdjela. Ukupni rashodi iznosili su 120,2 milijardi odnosno, 98,8% plana, tj., oni su mali, kao što sam rekla za 1,48 milijardi kuna. U odnosu na 2015. ukupni rashodi veći su za 1,6 milijardi kuna, ali iz razloga što je došlo do povećanja onih troškova koji potječu iz izvora, koji ne utječu na visinu manjka državnog proračuna i to za 2,5 milijardi kuna, isto tako došlo je do smanjenja rashoda koji se financiraju iz izvora koji izravno utječu na visinu manjka za 830 milijuna kuna. Dakle, tu se štedilo na svemu onome osim na zaposlenima i na pomoćima. Prema strukturi rashoda, najznačajniji su rashodi za naknade građanima i kućanstvima, koji su zapravo, čine 37,4 ukupnih rashoda ili nominalno 45 milijardi kuna. Kao što sam prije rekla mirovine i mirovinska primanja su iznosile 36,8 milijardi kuna u odnosu na ostvarene prihode od 20 milijardi, samo da javnost može procijeniti koliko su ti razmjeri izdataka. Doplatak na djecu iznosio je 1,48 milijardi kuna, a mirovine su u 2016. porasle za 122,3 milijuna kuna i to radi usklađenja, ono što je ministar napomenuo u dva navrata, 1.1 i 1.7., te povećanja broja umirovljenika. Sigurno je da nije dostatno za mirovine pogotovo koje su male, ali evo samo za usporedbu, ako znamo da su troškovi za održavanje izbora preko 120 milijuna kuna, onda evo možete prosuditi da u svakom slučaju, bi radije, to učinili i povećali još za toliko ionako ionako male mirovine, ako tako nešto nije nužno. Rashodi za zaposlene, čine 21,5 ukupnih proračunskih troškova i iznosili su 25,8 milijardi kuna te su veći za ukupno 792,8 milijuna kuna, a prvenstveno u odnosu na 2015. radi isplate regresa i božićnica koje su se dogodile i isplaćivale u državnom i javnom sektoru oko pola milijardi kuna te radi povećanja rashoda za zaposlene financiranih iz sredstva EU. Naime, evo i tu je način kako povećati sredstva odnosno kako imati veće doprinose i veće prihode iz njih jer je u 2015.

85,4 milijuna kuna, a u 2016. 157,3 milijuna kuna što je povećanje skoro dvostruko. Povećali su se i rashodi za zaposlene financirani vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika i to onih koji nisu bili obvezni i nisu obvezni uplaćivati u državni proračun. Materijalni rashodi izvršeni su u visini 11,1 i to je uglavnom su rashodi za usluge od 5,4 materijal i usluge i energije 3,9. Financijski rashodi koji se odnose na zaduživanje i druge financijske rashode iznosile su 10,6 milijardi što je 316,8 milijuna manje u odnosu na 2015., a čine ga kamate za izdane obveznice i trezorske zapise 8,96 milijardi i kamate na primljene kredite i zajmove 1,38. Subvencije već spominjanje su bile u visini u 6,1 od čega poljoprivrede 3,7, ali isto tako tu imamo subvencije koje su isplaćene u prometu i prometnoj infrastrukturi 1,3 dakle za željeznički putnički prijevoz, isto tako za provedbu Ugovora o koncesijama autocesta. i poduzetništvu subvencije su iznosile 833 milijuna kuna od čega najviše na restrukturiranja brodogradilišta od 668 milijuna kuna. Pomoći dane u inozemstvo, to su zapravo izvršene su u visini od 13,4 milijarde kuna od čega

2,3 financiranje decentraliziranih funkcija dakle pomoći lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi, a 1,9 za naknadu u cijeni goriva za Hrvatske ceste. Ostali rashodi su izvršeni od 5,1 i to su različite potpore u visokom obrazovanju za smještaj i prehranu studenata i programsko financiranje visokih učilišta, potpore vjerskim zajednicama i slično te kapitalne pomoći za transfer Hrvatskim cestama i HŽ Infrastrukturi. Za nabavu nefinancijske imovine je potrošeno 3,1 od čega su 925 financirano strukturnim investicijskim fondovima. Ono što je više puta spomenuto prema izvješću o prekomjernom proračunskom manjku i razinu duga po ESA standardu ispunjeno je fiskalno pravilo koje kaže da međugodišnja stopa rasta rashoda općeg proračuna ne smije biti veća od međugodišnje stope rasta projiciranog odnosno procijenjenog BDP-a, dakle po tome ukupni rashodi relevantni za izračun fiskalnog pravila povećani su za 1,4 dok je nominalni BDP porastao za 2,8. udio javnog duga je smanjen on je sada 83,7% krajem 2016. i to je prvi put da se to događa u ovom višegodišnjem razdoblju. unatoč tome ne smijemo se opustiti jer još uvijek nisu riješeni svi strukturni uzroci između ostalog i zdravstvo te stvaranja manjka te je važno i dalje poboljšati gospodarsku situaciju, povećati zaposlenost i povećavati omjere zaposlenih u odnosu na umirovljene kako bi imali što brži i bolji održivi društveni rast i razvoj. Klub HDZ-a naravno podržava ovo izvješće, a u odnosu na izvješće o obavljenoj reviziji moram reći da su navedeni taksativno zapravo propusti. Međutim ono što treba reći da je uvjetno mišljenje vrlo visoko mišljenje i da je puno puno toga popravljeno, ali za ocjenu je isto tako važno da svi sudionici u sustavu proračuna i proračunski korisnici budu u sinergiji i poštuju sve ono što Ministarstvo financija donosi i predlaže svim proračunskim korisnicima. Time će se zapravo te greške smanjivati. Isto tako samo kratko, dakle izvanproračunski korisnici su imali prihod 31,7 milijardi kuna,

Hvala lijepa predsjedavajući. Kolegice Perić iznijeli ste činjenice proračuna koji ima pozitivne pomake u 2016. Moram ovdje kazati da je tada bila Vlada predvođena Tihomirom Oreškovićem koja je vrlo kratko znači trajala i činjenica je da su pozitivni pokazatelji najbolji. Ako možemo kritički ljudi brojni govore o Tihomiru Oreškoviću kazati kada je bila tehnička Vlada da bi bilo puno bolje da je kontinuitet tehničke Vlade nego one Vlade koje su urušile financijski sustav. Pitao sam malo prije ministra i vas pitam, pošto ste i predsjednica Odbora po pitanju poljoprivrednih znači subvencija koje su 3,7 milijardi kuna u ovome proračunu u Izvješću za 2016. Da li je vama možda poznato koliki iznosi su otišli u koncern Agrokor. Znači po pitanju poljoprivrede i onog što je vezano uz poljoprivredu. Jer je činjenica opet ponavljam da je 10 godina kontrola nije ušla u taj koncern. Znači ja ne optužujem samo Vladu jednoznačno, nego sve te u 10 godina. Činjenica je da je taj novac otišao koji je bio namijenjen poljoprivrednicima a da je selo uništeno u vašem zaleđu, u mom zaleđu. Da jednostavno vi spominjete turizam i pomake turističke, da je ciljano bilo ulagati u poljoprivrednike koji će se baviti stočarstvo, koji će dodatnu vrijednost i turistički bi financijski pokazatelji bili puno bolji jer bi bilo proizvedeno nešto a ovako je nešto uništeno, ulagano u bunar jer je to vidljivo sada šta je se dogodilo sa Agrokorom. I žao mi je šta mi tu preciznije nije odgovorio ministar. Još jednom ponavljam, nije samo krivnja njegova, njegovo je samo izuzeće po meni krivnja iz najtežeg trenutka. Krivnja je svih onih Vlada koje nisu obavljale svoj posao kao i Zorana Milanovića i onih prethodnih koje su dozvolile da se kupuje Mercator, da se gomilaju financijske poteškoće i da se preinvestira u Agrokor. Prema tome, da li može vaš odbor provjeriti ovo oko poljoprivrednih … …/Upadica: Hvala./… **Reiner, Hvala. Gospodine Bulj, sve subvencije koje su dane bilo kome su moguće provjeriti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja dakle i Ministarstva poljoprivrede. Ono što sigurno znam da su sukladno pozitivnim propisima koji postoje da su sve subvencije date i davane onako kako treba, dakle zakonito. Da li to vama se čini previše ili premalo za nekog drugog, ali je činjenica da se one temeljem dokumentacije i važećih pozitivnih propisa određuju i dodjeljuju znači na način koji je to predviđen zakonom. Prema tome nema nema nikakvih sumnji u to a to je ono što je najvažnije i što zapravo kada državna revizija kontrolira onda sigurno se zadržava na način da kontrolira da li su one dodijeljene zakonito. Prema tome, to što vi mislite da je netko dobio previše, to su možda vaši osobni stavovi, ali zaista treba poštivati zakon i temeljem toga zapravo i izračun od subvencija ostvarivati. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Grčića. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice Perić, uvaženi ministre i Hvala. a sada je nešto gospodin Bulj, kolega rekao kako to da u godini u kojoj smo imali dvije Vlade, dvoje izbora, potpunu političku nestabilnost smo zabilježili ovakve rezultate. To je ključno pitanje, to je ključno pitanje. Da li se, vidim da ovdje ima puno hvalospjeva Vladi, ali dajte budimo realni, koliki je doprinos te dvije Vlade bio u tako jednoj nestabilnoj situaciji od koga je jedan značajan dio mandata zapravo Vlada bila tehnička. Prema tome, riječ je o jednom trendu koji je očigledno dao svoje rezultate u 2016. a daje ih i sada i u 2017. zahvaljujući oporavku gospodarstva prije svega i jačanju prihodne strane proračuna. Ono što je nešto manje iskazani deficit u prošloj godini treba zahvaliti, u navodne znakove „zahvaliti“ ne ispunjenju rashodne strane proračuna u jednom dijelu a posebno u dijelu gdje se tiče kapitalnih ulaganja pa i onih koje ste spomenuli da su jako rasli a plan je bio još veći a to su sredstva iz EU fondova. Dakle nisu potpuno apsorbirana sredstva u skladu sa planom i to je isto tako činjenica. Ono što bih htio još reći a biti će prilike vjerojatno i kroz druge replike, ako su rezultati tako dobri, zašto je trebalo recimo u ovoj godini uvoditi PDV ugostiteljima odnosno poduplati stopu PDV-a jednom od najpropulzivnijih sektora u državi,

Poštovani kolega Grčć, i sami znate i ono što sam rekla i u svom uvodnom govoru, dakle rezultati u pomacima u fiskalnoj politici se događaju vrlo, vrlo usporeno i teško. I evo upravo zbog cjelovitog okruženja povoljnog, ekonomskog osim toga ulaska u EU, tek sada i smanjivanjem odnosno prestankom onako snažnih utjecaja gospodarske krize zapravo vidimo da se i naše gospodarstvo oduprlo svim tim zapravo negativnim trendovima. I tek sada vidimo sve ove pozitivne učinke koji se događaju u samom našem, zapravo okruženju u kojem jesmo. ništa se, ja sam spomenula pozitivni učinci su se počeli, dakle krenuli su kroz 2015., nastavili su se u 2016.-oj, nismo i ne možemo biti samo zadovoljni da je ovo nešto što je najbolje ali moramo biti itekako zadovoljni s tim da su se trendovi okrenuli u drugom smjeru, u pozitivnom smjeru, i da možemo onda puno bolje upravljati zapravo svojim javnim dugom, osvojim obvezama i svim ostalim što znamo da čini zapravo cijeli fiskalni sustav. **Reiner, Željko

Poštovana kolegice, rekli ste da u ekonomskoj politici i znanosti ono što se događa u pozitivnom smjeru uvijek ide sporo, a ono kada se odnosi na krize, zapravo se događa brzo. A govoreći zapravo o tom pozitivnom smjeru, vi ste govorili o određenim makroekonomskim indikatorima vezanim za 2016. godinu kada ste govorilo o izvršenju državnog proračuna. Pa evo u prilog vašoj raspravi, zapravo treba još reći neke makroekonomske indikatore koje vi niste spomenuli, a oni su ažurirani zapravo iz podacima HNB-a od 01.04.2017. godine, pa tako recimo izvoz roba i usluga u odnosu recimo na 2014. godinu, rastao je 4,2% u 2016.godini, inozemni dug u 2015. bio je 103,4% u odnosu na BDP, a u 2016. godini 91,4%. Tekući račun platne bilance bio je u 2015. bio je 4,8& sada je 2,6, bruto međunarodne pričuve u 2014. bili su 12,6 milijardi a sada su 13,5 milijardi. Smanjena je nezaposlenost, povećana je zaposlenost. Dakle, što želim reći? Želim reći ono što ste vi rekli u uvodu, ne umanjujući rad i pozitivne stvari Vlade 2015. godine, dakle da samo jedan odgovoran, transparentan državni proračun i pravna i porezna stabilnost, zapravo stvaraju jedno pozitivno okruženje za domaće i inozemne investitore. Ali i zaduženja na međunarodnom tržištu. Sjetite se one situacije kada je ministar Marić išao u London pa nije htio potpisati onaj kredit, da je bio iskritiziran u javnosti, zapravo se pokazalo dobrim jer zbog tog nepotpisivanja uštedjeli smo na desetke odnosno stotine milijuna kuna barem vezano za kamate. Dakle, imperativ svake Vlade, pogotovo naše Vlade bi bio onaj koji potiče kako domaće tako inozemne investitore u jednom pravnom i poreznom stabilnom okruženju. **Reiner, Hvala. Kolega Babić, vi ste dopunili, ja nisam htjela sve spominjati zapravo ono što ste mogli pročitati iz samog izvješća, i hvala na tome što ste me nadopunili, ali u svakom slučaju, jako je važno upravo reći to da stabilnošću političkom, možemo samo doprinijeti da upravo evo kamatne stope koje su bile u nekom vremenu na financijskom tržištu preko 6% sada su 3,25, što onda zapravo vraća povjerenje u ovu državu, u funkcioniranje našeg sustava i time zapravo, olakšavamo sebi život i štedimo na kraju krajeva, jer evo i prošle godine su uštede na ime kamata bile preko 300 milijuna kuna. Dakle, cilj nam je sve ovo što je u nekom razdoblju, to ne smijemo zaboraviti, u nekom razdoblju, nismo bili u sustavu, odnosno nismo bili dio EU-a, pa smo onda i rizici bili puno veći, a time i kamatne stope puno veće, sada smo u onom drugom okruženju u kojemu nam upravo to daje zapravo mogućnost da imamo određene uštede i da puno racionalnije trošimo ovo što imamo. Hvala lijepa. I zadnja replika je uvažena zastupnice Ivane Ninčević-Lesandrić. Izvolite. **Ninčević-Lesandrić, Ivana (MOST)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Perić, mene zanima obzirom da ova izvješća koja imamo od Državnog ureda za reviziju su vrlo detaljna, ja ih stvarno uvijek pročitam i već sam jednom i na odboru rekla da su za svaku pohvalu, međutim i na odboru sam pitala što je sa ovim redovitim nizom nepravilnosti i preporuka koje vidimo upravo u ovim izvješćima, pa je gospodin, mislim da ste upravo vi bili na odboru, rekli da vi to zapravo proslijedite dalje nadležnim institucijama odnosno Državnom odvjetništvu i da vi nemate zapravo dalje od ove faze uvid u to što se dešava. Pa sad mene zanima da li vi kao predsjednica Odbora za financije i državni proračun, da li ste vi ikada zatražili pitanjem ili bilo kakvom drugom procedurom, što se zapravo dešava sa ovim nepravilnostima i preporukama obzirom da ovdje i piše da je Državni ured za reviziju dao naloge i preporuke čija bi provedba pridonijela povećanju transparentnosti korištenja proračunskim sredstava i usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, ukoliko jeste, kada i što ste dobili za odgovor, ukoliko niste, da li to znači da vas to ne zanima ili jednostavno proceduralno to niste u stanju, ako niste da li postoji nekakav način ili inicijativa da mi počnemo voditi takve stvari, zapravo da mi znamo što se dešava sa svim tim nalozima preporuka i nepravilnostima nakon što revizija odradi svoj posao. Hvala. Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovana kolegice, naravno da državna revizija stavlja određene preporuke i da je određene smjernice. Isto tako Zakonom o državnoj reviziji su propisane sve procedure na koji način se određeni propusti ili eventualne nezakonite radnje na koji način se prosljeđuju Državnom odvjetništvu i svim tijelima koje su za to nadležni. Prema tome, nema potrebe da ja kao predsjednica Odbora za financije i u tome sudjelujem jer kažem zakon je to sve detaljno propisao. Ono što Državni ured za reviziju stavi kao primjedbu ne znači nužno da je i nezakonito, dapače. Može se dogoditi da je u samoj proceduri nešto pogriješeno ili manjkavo ili nedovoljno normirano, pa je onda na Ministarstvu financija i svim ostalim korisnicima da te manjkavosti otklone. Ali kažem, sve ono što Državni ured za reviziju stavi kao primjedbu itekako se cijeni i poštuje u svim institucijama koje Državni ured za reviziju kontrolira pa tako i ministarstva i jedinice lokalne i regionalne samouprave. I normalno sve ostale tvrtke koje su u vlasništvu ili suvlasništvu države. Prema tome, nema nikakvih u tome pogrešaka. Prema tome, sve je propisano procedurom Zakona o Državnoj reviziji.

(HDZ)** Nastaviti ćemo sa točkama o kojima je bila rasprava prije, pa će sada u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnika Boris Lalovac. Izvolite. Hvala lijepa gospodin potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicima i poštovani državni revizore sa suradnicima. Pred nama se danas nalazi Izvršenje proračuna za 2016. godinu i revizija tog proračuna, pa ukratko, ovdje je već bilo govora i uvodno o pozitivnim makroekonomskim kretanjima, prvenstveno o većem BDP-u od 2,9% koje je potaknut jačanjem izvoza i potrošnjom kućanstva. Svakako tu je jedan od glavnina većeg, boljeg BDP-a je jači turizam, bolji kapaciteti, vidjeli smo i nedavno, brojne investicije u turizmu i smatramo da hrvatski turizam nakon dugih dugih godina, kada je bio na 2, 3 zvjezdice dosta, hotelski kompleksi, turistički koji nisu bili privatizirani da su napokon rade punim kapacitetima, i da ovakav turistički proizvod ono je sigurno da će nam u budućnosti garantirati jedne stabilne prihode. Jer to sigurno ne samo na prihode turističkih kompanije, nego da svakako utječe i na stabilniji BDP. Također, ono što je jako bitno reći je bolji izvoz, vidimo i prve pozitivne učinke sudjelovanja na jedinstvenom europskome tržištu, svakako tome pridonosi i restrukturiranje i brodogradnje, jer znamo da je 2011. godine, se brodogradilište nalazilo u vrlo teškoj sada već 2015., 2016. godina i vidjeli smo kasnije po izdavanju državnih jamstava za Uljanik da dobro rade i to su pozitivne pozitivne komponentne, ne samo što vuče izvoz nego vuče svakako i industrijsku proizvodnju. Uvodno je ovdje ministar rekao da je industrijska proizvodnja rasla 5%, noćenja turista 9%, trgovina na malo 4% znači sve su to komponente koje se polagano ispravljaju. Dugo godina je za to trebalo, nije bilo lako šest godina recesije voditi javne financije i ja bi sada možda ukratko ovdje rekao da bi se dobilo općenito pojam kako je voditi javne financije pod recesijom, znači kada je počela 2009. godine i kolegi Šukeru, kasnije kolegi Liniću, meni i sada gospodinu Marići, kako se to odnosi na prihodovnu stranu proračuna i u kojim uvjetima su javne financije bile. Ovdje se govori da je prihod državnog proračuna oko 116,8 milijardi kuna, rashodi su oko 120 milijardi kuna. Ovdje nisu uračunati kasnije se dodavaju još vanproračunski fondovi oko 31,8 milijardi kuna još kada bi se dodali prihodi jedinica lokalne samouprave oko 22, 23 milijarde kuna, znači ukupni prihodi što se tiče cjelokupne porezne politike prihoda su negdje oko 170 milijardi kuna. Međutim najizdašniji prihod ovdje je također o njemu bilo govora je PDV. Vidimo da je u 2016. godini PDV-u iznos od 45 milijardi kuna što je povećanje od 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Koliko je PDV važan ne samo po ovom iznosu vidi se i tijekom turističke sezone. Čini mi se u samom izvještaju o državnom proračunu vidi se da je PDV tijekom ljeta on nema on nema isto punjenje, s obzirom na gospodarsku aktivnosti tijekom godine u 8. mjesecu je preko 5,1 milijardu kuna je bilo uplata PDV-a u 8. mjesecu prošle godine, a pretprošle je bilo 4,1 milijardu. Znači samo u 8. mjesecu smo imali veću naplatu PDV-a od milijarde kuna. Koliko Koliko znači turizam, koliko znači milijuni turista koji dolaze na hrvatsku obalu, koliko znače trošenja u turističkim objektima koliko znači za cjelokupnu gospodarsku aktivnost. Da se napravi samo jedna kratka paralela koliko je i kako bilo voditi javne financije. Govorimo o 2009. godine kada je prva bila snažna recesija dokačila Hrvatsku, tada su prihodi od PDV-a iznosili 37 milijardi kuna, 37 milijardi kuna, danas govorimo o PDV-u od 45 milijardi kuna, znači 8 milijardi kuna PDV-a više u državnoj blagajni sada kada smo izašli iz recesije i onda kada smo ulazili u recesiju 2009. godine. Kada govorimo tada o trošarinama, tada je bio ukupni prihod trošarina 11 milijardi kuna, danas su negdje trošarine oko 14,8 znači blizu 15 milijardi kuna, znači 4 milijarde kuna više trošarine se uplaćuje u državni proračun u odnosu na ono kada je bila recesija. Kada govorimo o mirovinskim doprinosima bez ovih prebacivanja tada je negdje bilo pred krizno razdoblje kada je počela ta nezaposlenost oko 19,2 milijarde, danas u mirovinski sustav oko 20 milijardi kuna, znači tu je dodatna određena milijarda kuna za proračun. Također i zdravstveno osiguranje tada je bilo oko 17,7 danas negdje oko 18,2 milijarde, znači pola milijarde kuna više i u zdravstvenom doprinosu. Čisto vam govorim, znači ovdje kada bi se zbrojili ti određeni prihodi kada je Hrvatska ušla u recesiju i danas kada izlazimo i recesije su vam oko 15 milijardi kuna. 15 milijardi kuna na prihodovnoj strani proračuna, što znači gospodarstvo, što znači koliko smo kao mala ekonomija vrlo osjetljivi na gospodarski pad, na gospodarske aktivnosti. I zato smatram da je jako bitno da se nastavi određeni poticaj u gospodarstvo, u gospodarstvo, kada govorim koliko su važne mjere pa isto tako koliko je važna mjera, a danas govorimo ovdje je bilo govora i o Agrokoru, koliko je važna mjera da se stabilizira poslovanje jednog takvog lanca jel samo na ime 45 milijardi kuna PDV-a maloprodaja vam uplaćuje negdje preko 20 milijardi kuna PDV-a malo prodaja trgovački lanci. Znači koliko je bitno bez obzira tko će u konačnici biti vlasnik toga trgovačkog lanca, kako će se to odigrati nego vrlo bitno je da ti ljudi koji tamo rade da ostanu raditi, vrlo bitno je da da te police koje se pune da i dalje budu pune ovoga ljeta jel vidimo kolika osjetljivost hrvatskog gospodarstva na punjenje proračuna. Pokazao sam šta to znači 2009., šta to znači 2015. godine, tako da kada vodimo određene rasprave da budemo svjesni što znači određeni poremećaj na tržištu i što to znači konkretne mjere za pomoći gospodarstvu. Ovdje je bilo riječi o zdravstvenom sustavu, moram reći nekoliko riječi i o tome. Hrvatski zdravstveni sustav iz godine u godinu otvaramo tu brojne rasprave o njemu, saniranja, dugovi itd., itd. i moramo reći da nije bilo još nijedne vlade koja je uspjela tu određenu rupu koja postoji u zdravstvenom sustavu dovesti na nekakve normalne okolnosti. I ovdje je bilo govora o izdvajanju HZZO-a iz riznice, to ću ja reći tada sam govorio i kao ministar kada se taj HZZO izdvajao iz riznice da nisam bio suglasan suglasan sa izdvajanjem HZZO-a iz riznice, međutim tada je vlada donijela odluku da se HZZO izdvoji iz riznice. Ja kao ministar financija na to nisam mogao utjecati i to se rješavalo u drugim zakonima. I volio bih vidjeti nakon tri godine izdvajanja HZZO-a iz riznice kakvi su učinci kakvi su učinci jel je bilo govora i tada da će se riješiti određeni dugovi u zdravstvu, da će se to puno jasnije i transparentnije upravljati sustavom zdravstva itd., međutim ono što se danas ovdje vidi evo i u izvršenju HZZO-a imamo samo dvije određene samo dvije određene kratke crte o tome. Nemao uopće prevelikog kako se troši novac u zdravstvu i mislim da ovo nije pitanje za ministra financija nego je ovo svakako pitanje za ministra zdravstva da on ovdje bude i da zapravo brani taj jedan svoj proračun. Jer vidite ovdje imamo 100, oko, rekao je ministar financija, izvorno svojih prihoda imamo ovdje oko 100 milijardi kuna a kada govorimo jednu trećinu toga imamo vanproračunskih fondovima preko 30 milijardi kuna a nemamo ljude koji će nam ovdje govoriti o tome na koji način se troši novac u zdravstvu, na koji, znači koliko košta danas usluga u zdravstvu i na koji način će se u budućnosti ti dugovi rješavati. Ovdje je također bilo govora o uplati u državni proračun od javnih poduzeća što pokazuje se da je 2015. i javna poduzeća koja su predstavljala jedan dio tereta i njihov dio dugova je ulazilo u javni dug, pogotovo kada govorimo od sektora prometa. Uplate od HEP-a u iznosu od 607 milijuna kuna odnosno ukupno od javnih trgovačkih društava znači negdje oko 865 milijuna kuna što ponovno ukazuje da su ta javna poduzeća ipak napravila određeni dio restrukturiranja a prvenstveno što se tiče dobiti HEP-a. Ovdje uplata je HNB-a od 483 milijuna 483 milijuna kuna. Kada govorimo o rashodima državnog proračuna svakako je dobro da uvijek se fokusiramo na rashode državnog proračuna jer ono je prihodima što daje određeno gospodarstvo, međutim ovo ovdje je dobro da ipak rashodi državnog proračuna se drže pod kontrolom. I tu svakako, bez obzira, ja se nadam da bez obzira što je prošle godine bila tehnička Vlada da nisu određeni ministri uspjeli ni trošiti određena sredstva. Ja se nadam da će i u 2017. a i u narednim godinama ministar uspjeti u tome da ovaj dio pozitivnih efekata što je došlo iz gospodarstva da sve ide na otplatu javnog duga koji i dalje, i dalje i dalje I tu mu apsolutno dajem punu podršku da zajedno sa, on sa svojim kolegama uspije držati u ovome četverogodišnjem mandatu rashode pod kontrolom. Pogotovo kada vidimo da rashodi za zaposlene su negdje oko 21,5 milijardu kuna. Materijalni rashodi, nije bilo značajnog tu djela povećanja, subvencije se smanjuju i to je ono što smo cijelo vrijeme govorili da bi taj dio komponente koji dobivamo iz EU sredstva koja dobivamo iz EU fondova da bi trebali mijenjati sa nacionalnom komponentom. Jer zapravo to je cilj, to je pravo restrukturiranje proračuna. Znači ne da na domaća sredstva koja povlačimo iz EU fondova da na taj dio pumpamo EU sredstva pa da nam raste proračun. Znači mislim da je cilj da se ta mjera, domaće izvore, znači domaće poreze, da smanjujemo poreze prema hrvatskim građanima, da smanjujemo poreze prema hrvatskim poduzetnicima i da taj dio zamjenjujemo potporama koje dobijemo iz EU. Mislim da je na taj način, ukoliko u jednom četverogodišnjem mandatu uspijemo uspijemo negdje oko 5 i do 10% ukupnog proračuna zamijeniti mislim da smo a nadamo se da ćemo moći još više, ta pogotovo ta sredstva iskoristiti za financiranje da će to ići u dobrom smjeru. Pogotovo zašto? Zato što se svi infrastrukturni projekti, znamo znamo da smo prije 10-ak godina sve infrastrukturne projekte financirali iz javnih sredstava i ceste i autoceste, željeznice, sve da smo, cjelokupnu našu infrastrukturu financirali iz javnih sredstava i zato nam je toliki javni dug. Zato nam je i javni dug i od 290 milijardi kuna zato što imamo najbolje ceste u Europi, imamo 1250km autocesta a ni jedne lipe nismo mogli koristiti sredstva EU, europskih fondova za to. Imamo bolje autoceste nego mnoge zemlje. Znači kada govorimo ne samo o autocestama, nego i o hrvatskim cestama, također i željeznice, vidimo dobro da je Pelješki most ide iz sredstava EU. I to su projekti gdje Hrvatska je zapravo 10 godina bila zakinuta, bila zakinuta kada su zemlje 2004. godine kada su ulazile, onih 10 zemalja u EU, kada su u potpunosti mogli koristiti EU fondove, kada su u potpunosti taj dio njihov gospodarski rast, gospodarski rast tih europskih zemalja temeljio se uglavnom na tim EU fondovima, Hrvatska ih tada nije mogla koristiti, nije mogla koristiti ta sredstva i jednostavno cjelokupni taj proces dolazi sa kašnjenjem. Ali zato nadamo se da će sada ovaj dio BDP-a što je oko 3% sigurno jedan dio njega, jedan dio i korištenje ovih EU sredstava. Vidimo da ovdje, …/Govornik I ukoliko vidimo da je uplata, naša uplata u proračun negdje oko 3,2 milijarde kuna. I tu imamo nekakav pozitivan, pozitivan negdje 1% BDP-a. 1% BDP-a, zatvaramo naš deficit proračunski i sa većim uplatama iz EU fondova nego što tamo vraćamo. Ukoliko postavimo da to bude cilj 2 ili 3% BDP-a mislim da će tada u potpunosti, u potpunosti se mijenja struktura, ono što možemo mijenjati u strukturi javnih financija jer znamo da najveći dio naših proračuna su socijalni transferi. Najveći dio našeg proračuna su socijalni transferi, govorili mi o mirovinama, govorili o zdravstvenom, govorili o drugim socijalnim naknadama. Tu vam je preko 50, ukoliko uključimo i onaj dio zdravstveno. Ukoliko, kada govorimo o transferima prema izravnim ovim plaćanjima kasnije u konačnici u poljoprivredi nažalost, nažalost najveći dio transfera su socijalni transferi jer ljudi u poljoprivredi koji se bave poljoprivredom su uglavnom blokirani i jednostavno njihova poljoprivredna proizvodnja u konačnici ne može dobiti takav pravi zamah koji bi trebao dobiti korištenjem tih predpristupnih fondova. Znači pred nama je sada jedno razdoblje gdje će ovi pozitivni efekti da će se iskoristiti u provođenju, ono što je dugo vremena ovdje govoreno o strukturnim reformama. Ali strukturne reforme se rade kada vam je proračun na nuli, kada možete prema građanima i ponuditi određeni dio, pod navodnike da kažem „nekakvih rezova“, jer tada se rade strukturne reforme. Ne možete raditi strukturne reforme kada imate 400 tisuća nezaposlenih, kada imate 45 milijardi blokiranih računa, kada imate 300 tisuća blokiranih građana, kada imate velike socijalne transfere na proračunu tada vrlo teško možete raditi određene strukturne reforme. Mislim da je sada vrijeme da od sljedećeg proračuna to se pokuša i pokazati u samom proračunu da napravimo određene reforme ili ako sljedeća kriza dođe da na nju budemo puno spremniji ukoliko uopće možemo biti spremni jer kažem proračun prije krize je bio uravnotežen a onda vrlo jedna snažna kriza je pokazala sve određene neravnoteže i onda odjednom vidite, samo na ovim poreznim prihodima je 15 milijardi kuna manje prihoda. 15 milijardi kuna manje prihoda. Koliko smo osjetljivi na gospodarske aktivnosti, koliko smo osjetljivi na probleme, evo i u ovom djelu maloprodaje, na trgovini i zbog toga svi oni koji mogu doprinijeti restrukturiranju a nažalost, vidjet ćete , i ne samo Agrokor, restrukturirat će se brojna hrvatska poduzeća. Brojna hrvatska poduzeća, morat će se restrukturirati svi njihovi dobavljači koji sudjeluju u tom dobavnom lancu i zato trebamo biti vrlo oprezni kada govorimo o tome da nam se ne bi nekakve naše interne krize ponovno dovele deficiti u minus. Znači, za sada smatramo da ove pozitivne efekte nadam se da će se nastaviti i u 2017. godini. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Vaše izlaganja je izazvalo popriličan niz replika, pa krenimo od početka. Prva je uvaženom zastupnika Željka Glasnovića. Izvolite. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Poštovani kolege, ministar Lalovac. Ovo je upućeno ne samo vama, možda i ministru i drugima. Ovako znate, postoji jedna izreka, kaže postoje laži, veće laže postaju statistika. To se može čitati kako god hoćete. Mene zanima ovo, kako će se puniti državni proračun, kako će se punit. Vidimo, rastu fiskalni nameti, cestarina, struja itd. ali ali ja se pitam koliko dugo ovaj kamion gdje su 3 gume probušene zadnjih 20 godina, koliko kilometražu ima ova država naša? Ljudi idu u mirovinu sa 51 godinu, imate 1,1 radi, jedan je u mirovini. 50% ljudi u državnim institucijama, tamo sjede i statiraju. I htio sam nešto reći ali neću, vojnički. Gdje su Greenfield investicije…/Govornik se ne razumije./…investicije zadnjih 20 godina? Gdje je ta tvornica Toyote što je spominjana, što je trebala biti u Lici? Šta se događa? Šta očekivamo, jesmo mi ikad čitali izvješća neutralna ova reports, što pišu veleposlanstva o nama? Situacija nije tako bajna što sam već spomenuo. Na Na kraju, meni je drago što se popunjavaju prihodi, da se slijeva u državni proračun, ali kad ćemo korjenite probleme, to je korupcija. 30% sive ekonomije, do 30% koji je iznesen van, izvan Hrvatske? Imate 14 obitelji koje su dužne hrvatskoj državi 650 milijuna kuna, samo u porezima. Šta radi hrvatska diplomacija? Ta birokracija socijalistička, tko će vam doći u zemlju gdje je 5% zemljišta sređeno? Nitko neće doći. To su korjeniti problemi. Što više birokracije, to više korupcije. Na kraju, spomenuo bi nešto jutros, što nisam imao vrijeme demantirati, nisam mogao, po pitanju kipa mistera Tesla u Gospiću. Spomenuo je reći mladi gospodin da je prije letio u orbit mister Tesla, da je cijeli Gospić slupan, ravnat sa zemljom,

slijedeća replika je uvaženog zastupnika Antona Klimana. Izvolite. **Kliman, Anton (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Lalovac, evo na početku svog izlaganja rekli ste da definitivno je turizam lokomotiva razvoja Hrvatske i da učestvuje negdje oko dvadesetak posto u BDP-u, ja ću se složiti s vama, ali rekli ste da je ključ te cijele priče bila i privatizacija. Dakle, privatizacija, slažem se u jednom dijelu da je bila uspješna, a to pogotovo na istarskom poluotoku, jer su ostali veliki sustavi u cjelini, nisu se rasprodavali, dakle hotel po hotel, kamp po kamp. I to se pokazalo kao dobitno kombinacijom. Dakle, danas imamo velike sustave Plave lagune Istre, turistima Istre, to su sustavi koji su kroz privatizaciju prošli, a i danas daju nabolje rezultate i Istra prednjači po turističkom prometu u RH: ali imali smo jako puno problema sa ostalim djelom u Hrvatskoj turističkog portfelja, gdje smo kroz predstečajne nagodbe, kroz Ministarstvo turizma uspjeli nešto izvući van, nismo pustili da to ide u stečaj, ali još imamo jedan veliki katalog turistički tvrtki koje treba privatizirati. Vi vjerojatno znate, tu su Jadran Crikvenica i Maestral i na otoku Visu nekoliko velikih tvrtki u Dalmaciji, prema tome ima tu još jako puno posla da dođemo do dobre situacije u hrvatskom turizmu. Znači, još uvijek ima jako puno potencijala da turistički promet raste i trebamo se okrenuto našim investitorima, definitivno da onu mantru stranih investicija u RH malo sagledamo i sa druge strane jer evo u ovo zadnje vrijeme najviše investicija ima od hrvatskih poduzetnika u hrvatski turizam, gradi se reprezentativni objekti, hoteli, manji, veći hoteli, i to je ono što krasi danas hrvatsku turističku ponudu. U tom smislu mislim da bi trebali se pojačati se napori HBOR-a za kreditiranje takvih poduzetničkih pothvata. Hvala lijepa. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Lovrinovića. praksa je pokazala da kada su se financirale putem bankarskih kredita koji su bili negdje od 5 do 7% ili do 8 i 10%, da jednostavno nijedan taj hotel koji je financiran s tim izvorom kapitala, s toliko velikim povratom, da je kasnije mijenjao vlasnika, sjećamo se i dolje po Dubrovniku, da su nekakvi bankari, da su ulazili, određena Hypo grupa je ulazila u vlasništvo određenih hotela, u konačnici se pokazalo da to nije bio dobar model. Ovaj model koji je sada, vlada u Hrvatskoj, kada HBOR-ovi krediti financiraju sa negdje 1 i pol do 25 kamatom, kada financiraju do 17 godina, kad imate određeni grace period, se pokazuju da su to isplativi projekti i da napokon investitori koji žele u Hrvatskoj, domaći investitori koji žele ulagati u hotelske objekte, da napokon mogu biti profitabilni. I to je jedan dobar model, ja se nadam da ćemo ukoliko se svi ovdje složimo da dodatno idemo dokapitalizirati HBOR, a sad se pokazuje da, što se tiče javnih financija ne bi bio nikakav problem da se dodatni novac stavi u kapital HBOR-a i da ove sve ostale objekte, turističke objekte nastavimo financirati po kamatnim stopama i rokovima kao što se financira u Francuskoj i u drugim zemljama. I onda ćete vidjeti kako su hrvatski turistički kapaciteti profitabilni. Međutim, ovdje je jedna stvar, a ne znam da li je ovdje danas bilo o tome govora kako riješiti nadolazeću turističku sezonu. Znamo da imamo problem radne snage i možda da ministar razmisli, ministar turizma o vaučerima. Mi smo nešto o tome osobno razgovarali i mislim da bi to bilo dobro da ovaj turizam vidimo koliko nam daje puno u proračunu, bilo bi dobro da nađemo neka efikasna rješenja i da pomognemo turističkim djelatnicima da mogu odraditi ovu sezonu i onda se nadam da će kasnije ministar financija, ministar turizma u 9 mjesecu biti zadovoljni. Ali bilo bi dobro da već sada imamo rješenje

subvencije bi tribalo one koje bi poticale, znači razvoj evo ja ću …/Govornik se ne razumije./… poljoprivrede 3,7 milijardi. Spominjali ste da mi kasnimo i po infrastrukturalnim projektima i drugim zbog kasnog ulaska u EU.

je pitanje da li je moguće i vas ću isto pitati što sam pita i reviziju koja odrađuje svoj posao kvalitetno, pitanje drugih institucija koje ne odrađuju posa kod nezakonitosti. 3,7 milijardi kuna dio je otišao koncernu Agrokor. U koncern koji je 10 godina, vi ste bili ministar nije bio porez nikakva kontrola porezna, u kojem je ugrožena stabilnost financija. Sam je guverner priznao se ne razumije./… zajedno sa ministrom i vi ste vjerojatno bili, da 10 godina ne samo što nije ušlo nego 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića je Agrokor koristio što je udar na financijsku i monetarnu stabilnost Hrvatske. I tome istome mi financiramo poticaj, subvencije umjesto male OPG-ove koje je on uništio. Zbog toga imamo dvije trećine Hrvatske prazne. Ovdje se radi o brojnim subvencijama, o velkome novcu ne samo EU što sam spomenuo. Znači to je jedan slijed uništavanja hrvatskog sela, a nećemo o industriji govoriti. Činjenica ako je i dio od ovoga otišao on je otišao protuzakonito jer je, vidimo situaciju koja je sa Agrokorom, do čega je dovela cilu državu dok je on kupovao Merkator, dok se širio. Vi kao ministar morate ovo poznavati i recite mi koje je rješenje da sačuvamo naše selo i seljaka, da ove subvencije neće Todoriću i ostalima koji uništavaju selo i seljaka. Hvala. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Lalovca. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Zahvaljujem kolega Bulj. Pa vezano za, ukoliko je bilo određenih nepravilnosti ja se iskreno nadam i nedavno sam čitao i u novinama da neke druge institucije detaljno češljaju poslovanje Agrokora Agrokora i njegovih kompanija, tako da pustimo te institucije što će reći kada završi cjelokupna istraga. Međutim, vezano za, nije da sam sad u nekoj obrani, obrani Agrokora ali dosta, dosta dugo govora je bilo cijelo vrijeme Agrokor uvozi, uvozi, uvozi, uvozni lobi, samo ništa nego uvozi. Sad nedavno se digli mali poljoprivrednici, OPG-ovci, govori Agrokor nam duguje novac. Pa mi sad malo nije jasno jel' on radi s njima ili on ne radi s njima, jer on 90% uvozi. Cijelo vrijeme u javnosti je bilo da Agrokor 90% se temelji na uvozu. Nedavno je bilo istraživanje, bilo je RTL-ovo istraživanje. Otišli su u trgovine, otišli su u Lidl, otišli su u druge lance. Znate koliko su našli u Agrokoru proizvoda iz hrvatskih poljoprivrednika? Negdje 60 do 70%. Znate koliko su našli u Lidlu, u ovim drugim? Našli su 20%. Našli su 20%. E sad ja postavljam pitanje kad govorimo o stranim trgovačkim lancima, da ovdje otvorimo pitanje transfernih cijena, da ovdje otvorimo pitanje je li to radi Agrokor ili to rade strani trgovački lanci u kojima super možete naći sve po dvije kune, naći sve po dvije kune, ali ni jednog hrvatskog proizvoda ne možete tu naći. Ja ponovno postavljam pitanje zašto u našim naši mali proizvođači ne mogu se naći na Lidlovim policama u Austriji, u Njemačkoj, u Mađarskoj, u tim drugim zemljama, nego cijelo vrijeme govorimo hajmo otvoriti, a 60 do 70% tržišta nije Agrokor. 70% tržišta nije Agrokor. 70% su strani trgovački lanci. Hajmo vidjeti na koji način će naši poljoprivredni proizvodi se mogu naći u izvozu, pa okrenimo tu. Moje je pitanje zašto se ne mogu naći na njihovim policama. Tako da mislim, ovdje je nedavno bio i Zakon o nepoštenoj trgovačkoj marži da ćemo o tome svakako govoriti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branka Grčića. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Lalovac, naime čuli smo ovdje i u raspravi i ono što sam malo prije rekao. Dakle, s jedne strane imamo dobre parametre makroekonomske, s druge strane dalje unatoč tome povećavamo određena opterećenja. Malo prije je spomenuto, dakle rast cestarina pa onda rast cijene struje koja se sad očekuje plina, pa onda rast cijena PDV-a u ugostiteljstvu koji je definitivno doveo do rasta cijena u ugostiteljstvu iznad 12%. To možete svi vidjeti ako odete u kafiće, restorane. U one ekskluzivnije ćete vidjeti da je i rast cijena i 50, 60%. Dakle, to je nešto što sigurno nismo očekivali i što u konačnici nije bilo potrebno, jednostavno nije bilo potrebno. No nešto drugo sam htio reći. S druge strane kad gledate gdje taj novi novac ide sa aspekta javnog sektora. Kod zadnjeg proračuna vidjeli smo ide povećanje izdvajanja za oružje. Sada se govori o kupnji aviona, povećane su opet ili uvedene neke naknade koje su u međuvremenu kroz reforme bile ograničene itd. itd. Ali zadnje što me je jako iznenadilo,

I to je nešto što ću uvijek ovdje dok sjedim u ovom Saboru, ponavljati, dok god to ova Vlada ne ispravi tu nepravdu. Riječ je o najvećem broju mirovina i staža čiji prosjek je 2200 kuna. Dakle, te mirovine su između 1000-1200 kuna pa do 3000 kuna. Te mirovine su nepravedno niske. Formula koja je bila u zadnje 2, 3 godine je neodrživa, nju treba korigirati, treba naći model da te mirovine počnu rasti baš kao što rastu i plaće. I to ću svakako cijelo vrijeme pitati Vladu, kada će to napraviti. Hvala. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodin potpredsjedniče. Da, slažem se s vama, kolega Grčić, međutim kada imate tzv. negativnu inflaciju, kada imate minus, što se tiče tih cijena onda svakako znamo da 50% usklađivanja cijena, usklađivanja mirovina odnosi se zapravo i na taj dio inflacije, a ja mislim da ovdje još puno puno sugovornik za to pitanje inflacije je kolega profesor Lovrinović, koji će svakako ovdje ukazati, što znači za cjelokupnu ekonomiju, i koliko bi nam ekonomija drugačije funkcionirala. Da li bi ovaj rast bio 3% ili bi možda bio 5 ili 6%, da smo imali targetiranu inflaciju, ko što se ovdje cijelo vrijeme dosta dugo govori. Znači mi moramo otvoriti sva pitanja, ne samo pitanja ovog dijela fiskalne politike, nego u ovom dijelu i monetarne politike, a svakako vezano za usklađivanje mirovina, u tom kontekstu da smo imali takvu targetiranu, ciljanu inflaciju, čini mi se da onda i ove mirovine ne bi bile usklađivane sa 0,55 nego bi to bio puno veći iznos. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Budući da je veći dio kolega odustao. Zadnja replika je ona uvaženog zastupnika Hrga. Hvala lijepo gospodin potpredsjedniče. Kolega Lalovac, vi ste govorili u ime Kluba SDP-a i ja koliko sam shvatio, da Klub SDP ustvari podupire nastojanja Vlade da zakonskim intervencijama spasi radna mjesta u Agrokoru i spasi naravno dobavljače koji su vezani uz Agrokor. To ovako malo ionako, zanimljivo mi je to bilo. Nisam se zato javio. Javio sam se, govorili ste o prihodima rashodima, govorili ste o razno raznim fondovima. Niste spomenuli Fond zaštite okoliša, ni u jednom trenutku, kao kolega od tadašnji ministar i kolega i od tadašnjeg ministra Zmajlovića, čisto vjerojatno vremenski stigli da možda malo date jedan osvrt na gubitak koji je iskazan za 2016. godinu Fondu za zaštitu okoliša, odnosno, da li ste vi kao ministar financija, tada imali ikakvih saznanja i informacije da vaš kolega ministar Zmajlović, ustvari ide u jedan minus unaprijed, znači potrošnju unaprijed bez ikakvih planova i bez ikakvih pokazatelja da će se to moći namirivati? Dakle, trošio je preko Fonda za zaštitu okoliša više nego što je fond prihodovao. I sada imamo situaciju da je fond iskazao taj gubitak, znamo da je dizani kredit, da je odobren kredit da bi se to moglo sve sanirati, ali da nam Fond za zaštitu okoliša u krajnjem slučaju, već godinu dana onako vegetira, možemo tako reći. Obzirom da i koji, čiji ste vi bili član i ministar financija, često puta zna govoriti da ustvari su ovi pokazatelji koji su sada pozitivni rezultat i te Vlade u kojoj ste bili i vi. Pa me zanima,

Moram priznati da me ovo začudilo pitanje, zašto meni postavljate, pa tu je kolega Zmajlović i prošle godine ste sa njim raspravljali i mislim da on može adekvatnije odgovoriti na ta pitanja. Ja nisam ulazio u pojedinačne, isto kao što imate 20 ministara, tako isto kolega Marić, ne poznajete što radi svaki od pojedinih ministara. Zna se određeni limiti. Što su limiti, što ovdje Hrvatski sabor izglasa određene limite, koje su određene procedure i postupci. Ukoliko postoji određene, smatrate određene nepravilnosti tu je državni revizor ili netko drugi, tako da u tom kontekstu se obratite tim institucijama. Ja se nisam bavio pojedincima. Međutim, ovo kada ste rekli uvodno, da vas je iznenadilo, pa ja nemam nikakvih problema, s tim da kažem da neke i u mojoj raspravi kada sam govorio o Agrokoru, da se trebalo ne samo mijenjati jedan zakon, nego da je trebalo ići u promjena 5 zakona. Da je trebalo ići u 5 promjena zakona, da je trebalo ići, zaustaviti trgovanje dionicama HAMFA, da je trebalo zaustaviti trgovanje dionicama Agrokora, trebala je, a to su napravili nakon mjesec i pol dana, kada je vrijednost pala na 30%. Da se trebalo dati određeni porezni reprogram u tome dijelu za poljoprivrednike. Meni nije nikakav problem i reći javno i nekad kad kolega Marić napravi kvalitetne poteze i ovaj dio javnoga i pohvaliti da drži rashode pod kontrolom, ono što je rekao kolega Grčić, da ne idu ti rashodi gore. Ja nikada nisam imao problema s time javno reći i pohvaliti bez obzira tko radi neki dobar posao i smatram da je situacija u Agrokoru, bez obzira kako će se u konačnici, ovaj, cilj nam je svima isti da se stabilizira poslovanje. Tko će doći kao vlasnik, apsolutno nas ne interesira. I mi se time nećemo baviti, ali nam je bitno da od 45 milijardi kuna PDV-a, preko 20 milijardi dolaze iz maloprodaje, a znamo da je Agrokor držao trećinu tržišta. Držao je trećinu tržišta. I sad uzmite, kada vam jedna takva kompanija drži trećinu tržišta, da nam je PDV najvažniji izvor prihoda, da nam je turizam najvažniji izvora prihoda. Ja samo cijelo vrijeme reći da ovdje govorimo konstruktivno, konstruktivno, da govorimo na koji načinu kompaniju izvesti da nam ne udari u proračun i da u tom kontekstu svakako da ću davati doprinos. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći je Klub zastupnika Promijenimo Hrvatsku, u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. Hvala gospodin potpredsjedniče. Najprije želim pozdraviti ovdje nazočnog ministra financija sa suradnicima, glavnog državnog revizora sa suradnicama. Uvažene zastupnice i zastupnici, poštovani građani koji pratite u ovaj vrući dan ovu mekanu raspravu o Izvještaju o ostvarivanju državnog proračun. Je li to zbog utjecaja sunca i posebnih valova od kojih niko od nas ne razumije kako biokemijski djeluju ili nespremnosti da se mijenja situacija u Hrvatskoj, o tome bi trebalo nešto više reći. Vidimo dominira apologija onoga što je, naravno ono što je pozitivno napravljeno pozitivno je napravljeno i tu se ne može i neće niko pametan prigovoriti. Punjenje proračuna prihoda, svakako je dobro ono je posljedica nekoliko čuli smo razloga, a s druge strane strane želim reći povećao se PDV u ugostiteljstvu i to povećava prihode, a vidimo da to nije bilo dobro. Trebalo je onda svima posebno tu dolazi do stranih lanaca hotelskih itd., ne znači jedne kazniti, a drugima dati prostor. Ali ja ću se fokusirati na neke druge strane stvari. Nisam došao ovdje prepričavati brojke i iz izvještaja niti su me građani izabrali ovdje da čitam novine ili da prodaj maglu. Ja smatram da ovaj izvještaj nije dovoljno transparentan i da nije dovoljno vjerodostojan. Uporište u tome nalazim u dva dokumenta, a to su nalaz Državne revizije i izvještaj Povjerenstva za fiskalnu politiku. Koji su to nalazi koji su ovdje vrijedni i želim iz pohvaliti rad i doprinos oba ova tijela, znači Državne revizije i Povjerenstva za fiskalnu politiku? Pa evo prvi, u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika nije usprkos Zakonu o proračunu iz 2015. godine za 2015 i 2016. nisu upisani novi korisnici državnog proračuna. Tu je čitav niz javnih poduzeća od HRT-a, HBOR-a, HŽ Infrastrukture, HAC-a, ARZ-a, HROTE-a, HERA-E. Dalje, nisu raščišćeni odnosi dugovanja i potraživanja sa CERP-om, ne pravilno su knjižene tečajne razlike i ima još čitav niz zabilješki primjedbi koje je pronašla Državna revizija. Ono što se zamjera da nema, pazite, opisa metodologije izračuna deficita opće države i objašnjenja razlika u odnosu na ESA metodologiju koja je prihvaćena u EU po kojoj se treba raditi. Pa prema tome, kako onda možemo vjerovati da je ovo potpuno usklađeno i transparentno i vjerodostojan izvještaj. Nadalje, želim naglasiti ovdje što je doduše spomenuto da su rashodi za kamate ogromne, oni su oko 11 milijardi. Sjećate da sam ovdje predlagao vama u Saboru kolegicama i kolegama, da je to rak rana da je to najbrže rastući rashod državnog proračuna, ali nitko nije trznuo na to ovdje kada ste predlagali državni proračun. Vama je bilo najvažnije da kažete platit ćemo kamate bankama ili onima koji su kupili naše obveznice, a druge možemo zakinut, to nije bitno, to je drugi, treći, peti red. Ako tako i dalje mislite nešto ste sitno ušićarili na ovoj emisiji plasmana obveznice, ali gospodine ministre to nije dovoljno. Vi se hvalite da je 3,5% prodaja državne obveznice da je to fantastično, odlično, pa 2,875 nije. Čak se jedna BiH prije protekle dvije, tri godine u ponekim emisijama jeftinije zaduživala od Hrvatske, a oni su na trezorske zapise imali negativnu kamatnu stopu, negativan prinos, vi nemate. Dakle nemojte uvjeravati hrvatsku javnost da radite vau stvari, fantastične, kada znamo da se može jeftinije zaduživati. Ali što vi ne želite? Pa vi ne želite monetarni mehanizam napraviti suradnju između fiskalne i monetarne politike da se ova zemlja i njeni javni sektor može jeftinije zaduživat kao sve normalne zemlje

ovu situaciju veselim bojama, ja bih volio da je to tako. Ono što je reći ćemo da je dobro, ali dominiraju sive i neke druge boje. To je naša realnost, nemojmo bježati od toga. I da budem vrlo konkretan gospodine ministre sa suradnicom, jeste vi možda primijetili da vam statistika javnog duga kasni četiri mjeseca? Pogledajte bilten HNB-a, Zavod za statistiku zadnji podatak iz HNB-a je veljača 2017. godine, a tamo kaže da je javni dug 289 milijardi kuna. A vi ste u međuvremenu plasirali inozemnu obveznicu otprilike 11 milijardi kuna, ovih dana će biti oko 3 milijarde kuna kunska obveznica, pa prema tome kada 289 dodamo ovo što nije ušlo u četiri mjeseca 11 pa ove 3, nije javni dug 289 milijardi kuna nego je 317 milijardi kuna. milijardi kuna. Ali nije to sve, u tu metodologiju vi niste uključili ovo vidite, a to je ona metodologija gdje niste uključili dug trgovačkih društava lokalne uprave i samouprave. To je recimo Zagrebački Holding i ostala trgovačka društva koja tako posluju. Pa evo ja na kraju 2015. godine imam ovdje izvještaj vjerodostojan sa svim podacima gdje je dug tih jedinica i njihovih trgovačkih društava treba sve pridodati i povećati za 14 milijardi kuna. Pa znači kada na ove 317 dodate još 14 to je 331 milijarda kuna. E sada ja vas pitam, čemu služe metodologije EU, čemu služe kriteriji, pravila odnosno čemu služi uljepšavanje situacije? Istina boli ali istina oslobađa jer nas tjera da radimo drugačije. Sada dalje, citirati ću dva, tri stava Povjerenstva za fiskalnu politiku gdje se nalaze stručnjaci, sveučilišni profesori, stručnjaci dakle i čujte što oni kažu. Unatoč ovim nekim pozitivnim trendovima, ima pozitivno, oni kažu: „Fiskalna neravnoteža i dalje je prisutna. Nisu riješeni strukturni uzroci stvaranja deficita i oni će ponovno rasti.“. Ponavljam, oni kažu da će ponovno rasti. Nadalje, oni kažu. “Smanjenje proračunskog manjka postignuto je dijelom smanjenja javnih investicija.“ Nešto je kolega Lalovac malo prije rekao ali nije u toj mjeri koliko ja smatram da je važno. Prema tome ovo nije održivo. Što to u prijevodu znači? Da se država maknula od kapitalnih projekata, od velikih državnih investicija koje onda generiraju ekonomski rast. Znači u prijevodu, rashodi u Hrvatskoj se smanjuju. Zašto? Jer nema državnih investicija. Pa to i moja baba zna smanjivati tako rashode. Ali što će raditi tisuće građevinskih radnika, što će raditi naša djeca koja još uvijek odlaze u inozemstvo? Dakle da ovdje, što se tiče ovog zaključim. Ako nema javnih investicija, državnih investicija koje su u onim godinama pokretali znači izgradnju infrastrukture i mi smo vidjeli kako je Hrvatska tada povećavala BDP a ovdje je već rečeno da jedini, pravi, zdravi način oporavka javnih financija to je rast BDP-a. Znači javnim investicijama, kapitalnim projektima, smanjivanjem, tu se jednostavno neće to postići. Treći je zaključak ovog povjerenstva, vidim da se nekim ljudima ne sviđa, da su onako obrve mrke i brke spustili, treći zaključak ovog povjerenstva je sljedeći, Hrvatska je ostala bez ikakve zakonske kontrole javnog duga, gospodo. Ovo je, ja ne znam da li vi sa težinom ste primili ovu informacija da je Hrvatska ostala bez ikakve zakonske kontrole javnog duga, ovo je napisalo Povjerenstvo, znači za fiskalnu politiku, to nisu političari, to nisu zastupnici, dakle to su ljudi koji su napisali prema pravilima struke. Šta oni kažu kao argument? Šta oni kažu? Pa oni kažu, prije 10 godina javni drug u Hrvatskoj u odnosu na BDP je bio, znate koliko? 38% prije 10 godina. A danas je 84,2 ili bolje da vam ne kažem ovo što sam ja nadodavao koliki je u postotcima. Pa prema tome, danas Hrvatska među 8 zemalja, znači još sa 7 kada se uspoređujemo, to je Mađarska, Češka, Poljska, Slovačka, Bugarska, Rumunjska imamo najviši javni dug u odnosu na BDP. To su informacije. Ma ja ne govorim ovo zbog toga da dodajem vatru ili da se pravim pametan ili važan, ja sam to ostvario i bez politike. Ja sam ovdje došao da govorim, koristim službene podatke, da govorim otvoreno, pa kome se svidjelo, kome se ne svidjelo i da zajedno pokušamo riješiti. Ja nudim i svoje znanje i stranka Promijenimo Hrvatsku ne zove se zbog toga što ćemo mijenjati meteorologiju i vrijeme nego ajmo mijenjati ovo što vidimo bez neprijateljskih, ajmo tako reći postupaka. I koji su, koji bi bili zaključci svega ovoga? ću se ponovno na kamate, vidite, 11 milijardi kuna. A ne može se djeci plaćati ono na jesen kada počne školska godina za neke to su sitni iznosi, za prijevoze, ne može se majkama davati veća mjesečna naknada da ostanu dulje na rodiljinom dopustu, ne može se riješiti. Pa gledajte, pa samo refinanciranjem ovih skupih kredita i obveznica da se prepolovi za 5 milijardi mi preko noći riješimo deficit, odnosno probleme u zdravstvu iako je to jedna rupa bez dna, vreća bez dna za koju nitko ne zna gdje curi, razumijete. Pa kakva je ovo država da nitko ne zna kako će završiti ova godina u zdravstvu? Možete pitati vidovnjaka, on bi možda bolje rekao. Kako smanjiti taj javni dug, ustvari kako smanjiti te kamate? Pa jedan od važnih koji treba ostvariti tu zaradu, to se zove misijska dobit je narodna banka. Ona vam je ove godine zaradila 42 milijuna kuna. Od toga će dati neku siću u proračun. A vi dobro znate doktore Mariću, vi ste doktor ekonomije, kada bi HNB odobravao kunske kredite bankama, a to je godišnje silne milijarde ona bi na tome zaradila, na kamati prema bankama značajan iznos da onda iz njega na kraju kada se obračuna može i uplatiti u državni proračun. Ubrzo ću podnijeti precizan izvještaj o tome pa da vidite da mi nemamo suradnje nikakve između monetarne i fiskalne politike. Nije danas tema druga da govorim o makroekonomskim kretanjima jer je tema državni proračun, ostvarivanje, ali ne mogu usput ne reći ove vesele vijesti o zapošljavanju. Pa svatko bi volio da nemamo nezaposlenih. Najvećom mjerom se nezaposlenost rješava odlaskom u inozemstvo i privremenim radom, to je ta znači sezonska zaposlenost koja je ovdje značajna i metodologija znači kako se to kaže, praćenja, statističkog praćenja broja zaposlenih i nezaposlenih kao i ovdje pompozne informacije o rastu izvoza. Draga moja gospodo, kada bi vi znali što govorite i u što vjerujete. Kada bi znali da je tranzit kroz Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine da se obračuna kao hrvatski izvoz, onda ne bi ste gospodine tako pričali. Ali drago mi je da ste veseli zbog toga. Ali nema takvih rasprava, pazite, ovdje su poželjne samo, neću reći dobre vijesti, pa neka dobra vijesti, onda bi manje bi imali raditi, jel. Dakle, zahtijevamo ažuran i transparentan uvid u javni dug. Zaposlite tamo nekoliko ljudi koji su profesionalci, oni moraju biti odvojeni, ustvari ta funkcija mora biti odvojena od Ministarstva financija da bi bila transparentna i vjerodostojna. Tražim zakonsku kontrolu javnog duga i dakle da se profesionalno ojača odbor ili agencija, Ured za javni dug. Tražim da se poštuje metodologija ESA, kako i druge zemlje u EU-a obračunavaju znači, statistika, proračune, javnog duga itd. Poručujem vam, zadužujte se jeftinije, možete. Nemojte nas uvjeravati da ne može, i da se, tako se hvalili prethodni ministri, ode vani, a mene strah uhvati kad idu vani. I kad dođu, naravno, mediji su znamo pod čijom su kontrolom, i onda je to malti ne, čudi me da nije došla opća narodna proslava ovdje na Trgu bana Jelačića, o pojedinim zaduženjima tolikim i tolikim. Ne zadužuje više Hrvatsku za valutnu klauzulu, gospodine ministre. Nemate na to pravo. Ovo nije moj osobni obračun s vama. Nemate pravo povećavati euroizaciju za onaj dio zaduživanja u Hrvatskoj. Ono što se mora zadužiti vani da bi se riješila europska obveznica ili dolarska, ili dolarska, ali nemojte se zaduživati u Hrvatskoj u kunama uz valutnu klauzulu. Pa radite protiv ove države. Dosta je toga bilo. Dakle, govorite nam istinu, koliko god ona bila bolna. I na kraju, da još upozorim da država opasno povećava svoj udio u ukupnom vanjskom dugu. On je 2009. bio negdje oko 6, 6 i pol milijardi eura, sad je oko 15 milijardi eura, u ukupnom vanjskom dugu. Dakle, pozivam sve da ovome razumno pristupimo, ima puno toga još što bi se moglo navoditi, ali nema potrebe. Ono što je dobro reći ćemo svi da je dobro. Ali ono što nije dobro nemojmo kozmetički ili slikati drugim bojama, nemojmo izostavljati, suočimo se s time jer tako ćemo riješiti problem jer ovo ne vodi ničemu. I završit ću s tim, četvrta je godina bivstovanja u EU-u, 01.07. je bila, naš finalni rezultat, samo Bugarska ispod nas, to su podaci. To je istina. Sve drugo je dakle, je dakle, možemo raspravljati, a sto puta se govorilo, uvijek se govori o tome da možemo bolje, da je ovo zemlja velikih potencijala, ali ova prije svega biti zemlja istine. Hvala. Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjedavajući. Profesore, naveli ste brojne ne razloge, nego činjenice koje je revizija dala, znači brojne nepravilnosti ili ono što se događalo u ovom izvješću, a to su relevantne činjenice koju su trebale biti u izvješću i koje bi trebalo mjerodavno ovdje mi ovdje komentirati i donositi zaključke. Spomenuli ste znači od zaduživanja koje je po vama puno više nego inače jer nemamo uopće više sustav, sistem ili instituciju koja prati zaduživanje, to podsjeća na banana državu.

kao čelna osoba je u Vijeću za stabilnost financijsko RH. Ta osoba sama priznaje javno da je 10 milijardi kuna mjenica bez pokrića, Agrokor koristio tj. udar direktan na financijsku i monetarnu stabilnost i nitko ništa nije napravio, to je urušavanje temelja hrvatske države. Koliko doprinosi takav radi li nerad HNB-a? ja mislim da nisam, maloprije mislili kad ste rekli, obješen brk, nemam brkove, možda ste mislili na druge, koliki je taj nerad protiv interesa hrvatske države, ne štiteći ljude ili ovaj novac koji sad subvencioniramo tvrtke koncerna Agrokor, vjerojatno ovi 3,7 milijardi subvencija poljoprivredi je otišlo Agrokoru

Mi u makroekonomiji jednu i drugu isključivo zajedno promatram i bez njihove koordinacije nema rješavanja problema, nema poticanja ekonomskog rasta, nema jeftinog financiranja a mi smo strahovito velike iznose i velike štete pretrpili upravo što 2008. do sada, što su bile neprimjereno visoke kamatne stope uz koju su se zaduživali poduzeća, građani i zato to je bila jedna od ključnih kočnica da ne može doći do oporavka u Hrvatskoj, pogrešno se vodila, dakle nije bilo uopće te koordinacije. A onda je rečeno pošto to nećemo napraviti, jer ne želimo da se smanje kamate na koje računaju banke, e mi ćemo kresat samo državni proračun, odnosno smanjivati rashode. Koga? Od radnika, đaka i svih, dakle. Odustat ćemo od kapitalnih investicija. Tu se moramo stisnuti, a ovu stranu nitko nije pitao. Prema tome, svaka uređena zemlja i svaka dobra makroekonomska politika ona će napraviti, ona će raditi na toj sinhronizaciji monetarne i fiskalne politike, da s jedne strane ima u ovoj fazi kada je bila recesija i kada je trebalo podići, stimulirat gospodarstvo da ima niske kamatne stope i da središnja banka bude od pomoći, a ne na štetu kao što je ova. I još ću dodati samo jednu vijest. Pa jel' vi vidite ovih mjesec dana kako jača kuna i izravno smanjuje prihode od turizma i izvoza, a time što smanjuje? Smanjuje osnovicu za oporezivanje i PDV, dakle da se povećava prihod državnog proračuna. Sve je to povezano moglo bi se navoditi na desetke razloga. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Grozdane Perić. Izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovani kolega Lovrinović, unatoč tome što neki od nas nisu znanstvenici ali imamo ogromno profesionalno i stručno iskustvo. Vi ste spominjali da i ovdje ste navodili da pojedina trgovačka društva nisu i dugovi iskazani u ukupnom javnom javnom dugu. Ja moram reći da to govorite krivo, jer sva trgovačka društva svih jedinica lokalne samouprave su konsolidirani u proračunima, dakle već postoje obveze. Ako imaju obveze onda one su konsolidirane u proračunima i u izvješćima. Prema tome, to nije točno. Osim toga puno bi važnije bilo utvrditi gdje su evidentirane obveze na primjer zdravstva. Jer kad se izdvojilo odnosno zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna onda je bilo bitno bilo bitno konstatirati gdje su evidentirane obveze i na koji način se one evidentiraju. Jer po sadašnjoj metodologiji i sadašnjem praćenju vidimo da nisu niti u HZZO-u, a nisu ni u državnom proračunu nego su zapravo prikazane izvan toga što nikako nije dobro jer onda možemo na ovaj način samo pretpostavljati iz izvješća i konsolidiranja izvješća svih bolnica i kompletnog zdravstvenog sustava koliko te obveze zapravo čine i kolike one jesu.

nema što odgovarati, to su podaci koje sam citirao iz nalaza Državne revizije i Povjerenstva za fiskalnu politiku. To su činjenice koje stoje, prema tome nemam tu šta, nisu moje osobne. A što se tiče ovog pitanja podataka o zdravstvu, o gubitcima gdje je to evidentirano. Pa vaša stranka je na vlasti, ja bih očekivao da vi nama dostavite te podatke. Ja nemam pristupa, nemam uvid u te podatke. Ali to da vam curi, da curi stalno i da se stalno traže nove milijarde za zdravstveni sustav pa to je nastavak dugogodišnje prakse i nitko živ ne može tu rupu, odnosno vreću bez dna zatvoriti i natrpati. Takvo zdravstvo ne može funkcionirati. Ljudi su zbog toga zabrinuti, liječnici nisu dovoljno stimulirani, medicinske sestre. Oni odlaze zbog toga. Dakle, nema politike. Nikad u zdravstvenom sustavu nije pokušana reforma, kamoli da je provedena. Ako se želi riješiti taj problem da to prestane biti problem i za proračun, onda se mora pokrenuti reforma zdravstva. Ali složit ću se sa ovim što je netko i od vas rekao i kolega Lalovac. Nije mi jasno zašto se taj račun zdravstva nalazi na računu Hrvatske narodne banke. To je jedan vaš stranački prijatelj izmislio, on je tamo iz ovih krajeva gdje je jako čist zrak. Pa prema tome ili su se složili, ali to je to. Prema tome, svašta se u ovoj zemlji, dakle radilo. Moramo to promijeniti bez ljutnje jer ovdje rekao sam nije riječ o osobnim stvarima. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Hvala uvaženi predsjedavajući. Htio bih reći kolegi Lovrinoviću da je rekao tijekom svog govora da treba govoriti istinu i iz toga osjećam dužnost ukazati mu na to da na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj studenti ne znaju, odnosno ne shvaćaju proces stvaranja novca, tj. da je sav novac koji postoji kredit. Znači da novac nastaje samo i isključivo kao kredit, a da novac za otplatu kamate bez obzira bila ona nula, pet pet ili 50% ne postoji. Ne može se vratit više novca nego postoji i na žalost kroz razgovor sa studentima vidim da oni to ne razumiju. Oni to ne razumiju i ponavljaju fraze da se treba jeftinije zaduživati. A sve dok se vi zadužujete vi ovisite od onoga od koga posuđujete novac. I ovisno o tome jeste li mu poslušni ili ne takve uvjete imate. Ali uvijek je bit u servilnosti, uvijek je bit u podređenosti, jer ruka koja daje je uvijek iznad ruke koja prima. I sve dok naša država neće imati centralnu banku koja služi interesima nje same i njenog naroda dotle ćemo imati slugansku Vladu, Vladu kojom se upravlja od strane financijske elite i Vladu koja neće donosit zakone u interesu građana. Kakva je to zemlja koja ovisi o tome hoće li neki bankar dati zeleno ili crveno svijetlo, a ima svoju vlastitu centralnu banku. To je najgore poniženje koje jedna država može doživjeti i sukladno s tim poniženje nažalost moraju prihvaćati i naši građani. Hvala.

Kao što i u drugim zanimanjima i u drugim znanostima imate ljudi koji vrhunski zna, imate onih koji stvarno ne znaju. Ali u jednom bi se mogao složiti s vama a to je da upravo taj isti ako se stvara novac, ljudima je najmanje poznato, ljudi misle da najbolje 2 stvari poznaju u životu, što je ljubav i što je novac. Dok o ljubavi nešto i znaju prema djetetu, prema ljubimcu svom bračnom partneru, o novcu znaju puno manje. I vi ste tu s pravom ukazali, na taj problem. Međutim, ovaj drugi dio koji ste govorili o Središnjoj banci, to je potpuno točno. Ova Središnja banka nije nikada bila u funkcija razvoja hrvatskog gospodarstva, a ovdje ima zastupnik koji su dugi niz godina o tome nisu govorili, ne samo to, nego su to poticali, branili, pa i sad to rade. I kažu da će biti bolje u Hrvatskoj. I što je najgore, građani im vjeruju, ustvari vjeruju im uvijek oni koji izlaze koji su s njima, jer njima je očito bolje zbog toga. A svima nama je s druge strane gore. A što je najgore, najgore je onim mladima koji moraju zaista otići, a ne shvaćaju da su to, sutra i njihova djeca da će biti u toj koloni. Prema tome, ono što sam tražio promjena zakona o HNB, da se HNB stavi u funkciju razvoja, gospodarstva hrvatskog, a ne da dopušta bankama da iscrpljuje gospodarstvo i građane i da prevare u dužničko roblje, eto, zbog toga, to je ključna stvar, ali kad-tad će svi doći do te spoznaje, a bilo bi bolje da dođu što prije. Hvala. Sljedeća replika, uvažena zastupnica Ivana Lesaandrić-Ninčević. Izvolite. **Ninčević-Lesandrić, Ivana (MOST)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Spomenuli ste ovu famoznu brojku nezaposlenih i ja isto jednako kao i vi ne mogu a da ne prokomentiram tu famoznu nikad manju brojku nezaposlenosti. A mislim da bi ljudi trebali znati kako je došlo do te nikad manje brojke nezaposlenosti. Dakle, 3 su činjenice. Jedna je da ljudi masovno iseljavaju, druga je da su ljudi na sezonskim radovima, a treća, po meni najbitnija, činjenica a to je da na HZZ, dakle, našem birou, ako zakasnite dan ili 2, potvrdite da ste još uvijek nezaposleni, oni vas uredno brišu iz evidencije. Jednom prilikom sam djelatnike na Birou, pitala, pa dobro vi putem OIB-a možete provjeriti da li je osoba, gdje je do sada radila i da li je još uvijek u radnom odnosu, i ako vidite da nije u radnom odnosu, a zakasnila je dan, dva, potvrditi da je nezaposlena, gdje ti ljudi spadaju? U vanzemaljce možda? Ali eto, oni su mi rekli da je to jednostavno njihovo pravili i da oni moraju svaku osobu koja zakasni, potvrditi da je i dalje nezaposlena, uredno izbrisati iz evidencije. Pa nije ni čudo da imamo, nikad bolju brojku nezaposlenih. Hvala. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Pa kolegice Lesandić, evo vi ste samo dodatno pojasnili taj statističke kriterije i kako statistika ustvari vrlo podatna jedna disciplina kada je riječ o ekonomiji i kvantitativnim metodama, da ju možete koristiti na ovaj ili naj način, prosvjećivati, agregirati itd. Nažalost, istina je nešto, bitno je drugačija i zato trebamo zaista raditi na tome da se govore podaci koji su točni, koji su jasni, a prilagodba na Zavodima za zapošljavanje, da se netko tko radi 10 dana, ili šta ja znam, mjesec dana na određeno, da se odmah briše sa, iz nezaposlenosti, još ima tih nekih kriterija, ja sam ih nažalost malo i zaboravio, pričao mi je neki dan jedan prijatelj, to nama ništa ne pomaže. Zato kažem trebamo doći do istine, jer tako ćemo jedino moći pokrenuti, složiti jednu makroekonomsku politiku koja će imati i dati pozitivne rezultate, prije svega, na rješavanje nezaposlenosti, poboljšanje perspektive mladih ljudi u ovoj zemlji, smanjivanje dugova, i od 330 tisuća ljudi sa 42 milijarde. Dakle, to je nepodnošljivo, sve su to problemi koji pritišću ovu zemlju i zato govorimo o tim problemima na pravi način, a ne selektivno vaditi neke podatke, ponavljam, oni koji su dobri, koji su točni, to pozdravljam, ali nemojmo sa nekim drugim koji su upitni ili čak nisu točni, nemojmo potiskivati ovaj dio istine i stvarnosti kakav je. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada bih riječ dao ministru financija uvaženom Zdravku Mariću. Izvolite. Hvala lijepo gospodin potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dame, gospodo zastupnici, 2 su razloga za moju intervenciju. Prvo da se na neki način osvrnem na dosadašnju raspravu, gotovo svi klubovi uz dužno poštovanje prema Klubu nezavisnih zastupnika i HSU-a, kratko ću se referirati na ovo što smo čuli do sada. Dakle, mislim da sam i uvodno govorio i odgovarajući na replike, vrlo jasno rekao, kako smo išli u sam proces, koji su to bili i objektivni i ini čimbenici koji su bili prevladavajući u samom planiranju proračuna za 2016. godinu ne bježeći od svih tih okolnosti i čimbenika. Ali u isto vrijeme, ako previše naglašavamo neke okolnosti i smatramo ih sretnim za javne financije, ha onda ću reći tu sreću treba i isprovocirati ako ćete tako. Međutim, ne mogu prihvatiti sigurno činjenicu da netko kaže da je samo i isključivi razlog za stabilizaciju javnih financija, činjenica da smo imali jedan dio godine tehničku Vladu i privremene parlamentarne izbore. Ako ćemo tako gledati, onda ja isto tako mogu reći da naša prošlost vrlo jasno pokazuje da upravo u predizbornim razdobljima je uvijek bila na neki način, trend, eksplozija, ako hoćete proračunske potrošnje, a mi smo tu proračunsku potrošnju uspjeli zauzdati. Čak su i eminentni pa i kroničari i stručnjaci tada ukazivali da će se pokazivati spremnost, ministra, mene osobno od mog tima u Ministarstvu financija hoćemo li uspjeti odgovoriti na sve te izazove i mislim da smo uspjeli u tome svemu. Što se tiče same ove činjenice kada govorimo o tome da se neko nešto hvali, ja sam također rekao da sve što je vezano za gospodarski rast, najveće zasluge idu hrvatskom gospodarstvu. Na Vladi i na državi je da stvori okolnosti i uvjete da oni mogu funkcionirati, ali ipak javne financije efikasno prikupljanje prihoda proračuna i kontrola rashodne strane proračuna to je ipak većim dijelom zasluga Vlade i Ministarstva financija i sigurno u tome treba biti također vrlo jasan. Ja ovdje se moram referirati na jedan tehnički dio, ali obzirom da ga neki od zastupnika pa prečesto spominju, a u današnjim okolnostima je možda i za opću i širu javnost to izuzetno važno spomenuti. RH evo četvrta godišnjica našeg članstva i prije toga, a pogotovo od kada smo zemlja članica uskladili smo svoje pojedine elemente države i funkcioniranje pojedinih institucija sa zakonodavstvom EU pa tako i statistikom, dakle vrlo jasno i vrlo odgovorno govorim. Kao ministar financija samo da se razumijemo, da probamo vući paralele sa nekim drugim usporedivim, ne samo ministrima nego i drugim čelnicima pojedinih ustrojstvenih jedinica. Dakle odgovorni smo zajedno sa Vladom za fiskalnu politiku. Fiskalnu statistiku u RH vodi DZS i HNB, dakle mi smo u obvezi dostaviti dakle mi smo u obvezi dostaviti sirove podatke koje oni sukladno međunarodnim priznati metodologijama pa tako i ESA 2010 kompiliraju i objavljuju. Kada meni kaže uvaženi zastupnik Lovrinović o kašnjenju, kriva adresa dijelom obzirom da mi činimo sve da dostavimo te bazične podatke na vrijeme, ali naravno ne ovisi o nama kada će pojedini podaci biti objavljeni. Povjerenstvo za fiskalnu politiku, da, postoji temeljem akta koji je Vlada predložila Zakon o fiskalnoj odgovornosti, tijelo kojeg čine stručnjaci, o njima imam visoko mišljenje, većinu njih itekako dugi niz godina dobro poznam i jako puno znaju o fiskalnoj politici, ali isto također jedan fakt. Dakle tko je odgovaran za fiskalnu politiku, ali imate jedno tijelo koje onda to još dodatno nadgleda uz Hrvatski sabor, uz stručnu i opću javnost. Ja ne vidim gdje na koji način nešto možemo biti ne transparentno ili ne evidentirano ovako kako se govori. Dakle sve je u skladu sa tim pravilima i regulama. Što se tiče statistike javnog duga i kamata, pa ja mislim da sam već u Hrvatskom saboru nebrojeno puta govorio i o općoj javnosti općenito u svim mojim javnim nastupima da su mi kamate meni i mom timu, svima nama u Vladi broj jedan, jedan od vrh …, da ne kažem sada broj jedan da isprovociram neku drugu reakciju, ali jedna od stvari na koju želimo staviti veliki naglasak. Na dnevnoj bazi svaki naš instrument koji dospijeva, koji mi koristimo bilo obveznice, bilo trezorski zapisi, ako se uspoređujemo s drugim zemljama, ja ne kažem da je i ne hvalim se da je nekakav uspjeh, ali ako ostvarimo povijesno najniže izdanje obveznica u smislu prinosa, ako se financiramo trezorskim zapisima po 0,45% također povijesno najniže, onda to su također činjenice o kojima treba govoriti. Ali isto tako kažem da kamate i dalje iznose 11 milijardi kuna i da ćemo i dalje činiti sve da uspijemo obuzdavati ono što smo viđali proteklih godina, a to je kontinuirani rast upravo i veliki pritisak tih kamata. I samo zadnja opaska, kada se uspoređujemo s drugim zemljama, nemojmo zanemariti činjenicu da je i Europska komisija pohvalila da je Hrvatska napravila 2016. najveći napredak ili među najvećim naprecima u smislu smanjivanja javnog duga, jel hrvatski javni dug koliko god on bio viši od mađarskog ima jednu veliku razliku u odnosu na mađarski. Mađarska je nacionalizirala drugi stup mirovinskog sustava, što mi nismo učinili. Imate i još nekoliko drugih čimbenika koji kada se uspoređujemo s drugim zemljama treba također vrlo jasno i transparentno reći, a ne zanemariti činjenicu da smo gotovo tri postotna boda smanjili udio javnog duga u BDP-u i po prvi puta uspjeli ga nominalno smanjiti za 505 milijuna kuna. Hvala. Imamo dvije replike, prva je uvaženog zastupnika Ivana Lovrinovića. Izvolite. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre Mariću, malo se čudim vama da u ovo doba neviđenog razvoja informatike i telekomunikacija opravdavate četiri mjesečno kašnjenje elementarne informacije da je emitirana obveznica od 10 milijardi kuna pa treba čekati četiri mjeseca da je pročitamo u biltenu HNB-a. Pa vama je savršeno jasno da i vi možete reći kao ministar odgovoran čovjek i reći sada nam je javni dug toliki da ne čekate Zavod za statistiku valjda, imamo toliko povjerenja prema Ministarstvu financija. Toliko o tome. Dakle ne treba braniti ono što je loše, već molim vas potrudite se ako kasniš četiri mjeseca pa ne kasni barem samo mjesec dana i to je nepodnošljivo. Druga stvar, o visini kamata, pa točno je da vi govorite, ali ne trudite se dovoljno. Povijesna najniža kamatna stopa je svaka ona koju ste prvi put dostigli, a to ne znači da je to najpovoljnija. Može puno niže, ali pitanje da li vi to želite, da li možete možda, možda ne želite, nego da li možete, da li se na vas vrši pritisak ili su toliko vjerovnici jako da nemate prostora za snižavanje kamatnih stopa. I jedna dobronamjerna sugestija za vas osobno, nemojte ponovo nešto hvaliti pa da poslije bude velikih problema. Valjda ste izvukli poruku. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Pa evo naravno u današnje doba ja ponavljam još jedanput informacijske tehnologije i svega sličnoga ali kada se referirate na to kašnjenje tih podataka kako ga zovete kašnjenje, dakle naravno da u općoj javnosti opet će se stvoriti neki dojam neko nešto namjerno čini na ovaj ili na onaj način. Ali moramo shvatiti da nije baš jednostavno zbrojiti kompletnu statistiku javnog duga da se to može tako lako preko noći napraviti. Dakle potrebno je napraviti određene stvari ja branim ovdje ljude koji na tome rade jer to su ljudi koji nemaju veze sa politikom, dakle to su stručni suradnici u pojedinim tijelima koja sam napomenuo. ako se referirate na obveznicu koju nisam, pa mislim vi i također dobro znate, u 3. mjesecu smo izdali obveznicu na međunarodnom tržištu kako bismo refinancirali jednu koja je dospijevala na nekakvih 20-ak dana nakon toga. Dakle efekt na javni dug i tako dobro jako znate je zapravo neutralan. Javni dug raste za razinu deficita. I to je ono što je nekakva elementarna stvar, naravno vi kao profesor to jako dobro znate i neću vama docirati, vi ste meni bili profesor, neću se sada stavljati u obrnutu situaciju ali ipak za sve i saborske zastupnike i opću javnost treba vrlo jasno reći, dakle javni dug raste za onu razinu za koju imate manjak prihoda u odnosu na rashode u toj godini. A to možete nadomjestiti bilo da prodate dio svoje imovine, bilo da se zadužite. Temeljem toga smo između ostalog i planirali proračun za ovu godinu i sve što smo vezano za obveznice, planirali smo i vrlo jasno komunicirali kod samog donošenja proračuna. I tada sam najavio da nam je plan u prvom tromjesečju izaći na međunarodno tržište izdati obveznicu kojom bismo refinancirali obveznicu koja je dospijevala u travnju mjesecu. I usput budi rečeno, baš vis a vis kamata ako ćete uspoređivati ta dva instrumenta samo na tom instrumentu smo ostvarili velike uštede, govorimo o stotinama milijuna obzirom da je obveznica koju smo izdali po 3% bila otprilike na razini oko 3% a refinancirali smo tadašnju obveznicu od oko 6%. Dakle naš fokus na kamatama, uštedama na kamate ne odnosi se samo na načelnu raspravu nego zaista i na djela i aktivnosti. Hvala.

u ovoj dvorani se toliko iznose potpuno krive informacije i kada bi svaki puta to bila povreda Poslovnika ja mislim da ništa drugo ne bismo radili osim toga. **Lovrinović,

Onda ja dragovoljno odustajem jer ne želite da iznesem argumente u interesu javnosti. **Reiner, Željko (HDZ)** Pogledajte, vi ste dovoljno dugo u Saboru, da biste mogli znati koji sve instrumenti postoje da kažete svoje mišljenje, ima ih niz, ima ih niz i možete koristiti koji god želite ali onaj koji možete koristiti a ne neki koji je potpuno neprimjeren. Sada ćemo dati riječ uvaženom zastupniku Ivanu Pernaru da replicira. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** veliki je problem taj što država koja ima vlastitu središnju banku, koja ima vlast nad emisijom novca, koja ima svoju valutu se uopće mora zaduživati. Koji je smisao zaduživanja? Koji je smisao dovođenje zemlje i naroda u dužničko ropstvo? Koji je smisao pumpanja vanjskog duga kada se zna da se ti dugovi ne mogu vratiti? Jer u čemu je trik? Ono što sam objašnjavao da novac za kamatu ne postoji, ne znam, vjerojatno i vi to znate znači da banke daju samo glavnice kredita a da novac za kamatu ne postoji. I onda se postavlja pitanje pa otkuda će se vratiti kamata? Znate otkuda dragi ministre vratiti će se iz imovine, neka obitelj će biti deložirana, neko državno poduzeće će biti prodano, neko javno dobro će biti koncesionirano. Tako će se vraćati kamata. I taj kamatni sustav koji je nama nametnut, koji potapa cijelu zapadnu hemisferu u dugovi, u ropstvo, koji dovodi na vlast ne izabrane političare koje je birao narod nego neformalne strukture moći koje su privatizirale proces stvaranja novca, taj sustav, protiv njega se ja borim a vi nažalost njemu služite. Vi mu služite za plaću ministarstvu, ja za plaću zastupničku se borim protiv njega. Ali je žalosno što je narod nažalost, ne smijem reći preglup ali ne shvaća da je taj sustav protiv njega i da će on biti njegova društva. I podržava vas političare koji ga vodite u ponor, koji ga vodite u propast, koji ga vodite do ovrhe, gubitka posla, male plaće,

nije već jedan put, već sam navikao da tako kažem u Hrvatskom saboru, iako ja, usput biti rečeno kao ministar financija imam i saborski mandat legitimno od hrvatskog naroda na prošlim izborima ali kao ministar očito je to nekakva praksa da dođem ovdje i slušam od vas i brojnih drugih zastupnika dosta teške i optužbe, osobne prirode i općenite prirode pa tako isto da ja služim i pogodujem ovima, onima i slično. Ja sam ministar financija Vlade RH u RH, dakle samo i isključivo radim za interese RH i njenih građana a vi možete o tome misliti što god hoćete i kako god hoćete. Ja ću samo na kraju referirati se i na ovaj prošli dio, prošli dio, dakle sve brojke, sve informacije koje dijelim s vama obzirom da su u Hrvatskom saboru upućeni i hrvatskoj javnost su iz službenih izvora, ne nudim nikakve dodatne brojke koje su nekakva vrsta kompilacije kako netko može smatrati, to su sve službeno i javno provjerljive informacije i podaci i uvijek stojim zajedno sa svim svojim suradnicima na raspolaganju za dodatna pojašnjenja. I samo na kraju kratko, obzirom da to ostao sam dužan od ovog mog obraćanja za sabornicom, obzirom na pauzu ja ću se morati ispričati a znam da će neki od vas to sigurno primijetiti da ću nastavak rasprave biti, neću biti u sabornici obzirom da moram na službeni put u Dubrovnik. Znate i sami da imamo važnu osobu kao gošću zajedno sa brojnim ministrima financija i guvernerima u Hrvatskoj sljedeća dva dana. Tu će biti kolega naravno državni tajnik Tufekčić, zajedno sa rizničarkom Ivanom Jakir Bajo i pomoćnikom županom ali evo čisto zbog, znam da će neki od vas to primijetiti i javno reći pa da na neki način ovaj puta, ima dosta liječnika, preveniram određene stvari. Jer sam i danas čuo o tome kako nisam bio na nekoj saborskoj raspravi, tog zastupnika upravo u ovom trenutku nema, a on bi isto tako mogao provjeriti u statistikama Hrvatskoga sabora da otpočetka ovoga saziva Hrvatskoga sabora, kao ministra financija preko 100 sati sam proveo u ovoj sabornici. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Mi ćemo sada napraviti, malo kasnimo ali napraviti ćemo stanku do 15h i u 15h nastavljamo sa raspravom.